Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Samo prije nego što, ovaj, krenemo s točkom dnevnog reda, za sutra, obavijest. Počet ćemo s amandmanima, imamo 18 amandmana na zakone koji su bili u hitnoj proceduri ili u drugom čitanju. Nakon amandmana bili bi slobodni govori i u 12 sati glasovanje, tako da ćemo završiti, imat ćemo i ovu točku gdje ćemo morati tajno glasovati pa će to bit na kraju, zadnje, tako da si planirate vrijeme. Sada je na redu: - Prijedlog Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva o radu Stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije Covid-19 u Hrvatskoj Predlagatelji su 24 zastupnice i zastupnika u Hrvatskom saboru na temelju članaka 5 i 6 Zakona o istražnim povjerenstvima. Vlada je dostavila mišljenje. Prije nego što dam riječ predstavnicima predlagatelja, imamo zahtjev za stankom od strane kolegice Marić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a kako bismo još jednom naglasili da je o prethodnoj trogodišnjoj pandemiji itekako potrebno razgovarati. Proglašen je kraj pandemije, međutim, virus je i dalje tu, ima i oboljelih, ima i hospitaliziranih. Mi moramo razgovarati o dobrim stvarima koje su napravljene tijekom borbe s pandemijom, odnosno s virusom, ali isto tako, moramo razgovarati i o brojnim greškama nadležnih institucija koje su počinjene. Virus nam je ispočetka bio nepoznanica, nosili smo se s njime kako smo znali i umjeli, nakon dobrog početka krenulo se nažalost sa greškama, krenulo se sa dvostrukim mjerilima, sa čudnim odlukama, sa manjkavom kampanjom cijepljenja, niska nam je procijepljenost stanovništva, nije se jasno iskomuniciralo sa građanima, nisu jasno obrazlagane odluke zašto se neke odluke donose, ovisno o broju zaraženih, tražili smo semafor mjera, tražili smo da se sve jasno iskomunicira prema našim građanima. Upravo zbog te nekonzistentne komunikaciji dvostrukih mjerila, Stožer je nažalost kontaminiran svojim kasnim i krivim odlukama i greškama, a nismo čuli niti jednom ispriku niti Vlade niti Stožer niti drugih odgovornih za sve one probleme s kojima smo se susretali. Mi u ovom prijedlogu za istražno povjerenstvo se naravno, s mnogim stvarima možemo složiti, s nekima ne. Ono zbog čega tražimo da se donesu odgovori na pitanja su svakako zašto se kasnilo s određenim mjerama, zašto su mjere ukinute za parlamentarne izbore 2020. i zašto se ljude iz samoizolacije dopuštalo da idu na biračka mjesta,

Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta. Jako je dobro da je došlo do ove rasprave. Pozdravljam nazočne ministre, vi znate, ministar Beroš, da sam organizirao ranije jedan Okrugli stol kako bi izvukli prave pouke iz ove cijele pandemije. Nažalost, stručni ljudi koji su prvo potvrdili, kasnije su otkazali dolazak, što nije dobar znak i ne ulijeva Nećemo nikoga ovdje ni pojesti, ni ugristi, ali sabor je mjesto gdje trebamo dobiti odgovore na prava pitanja. U ovom odgovoru Vlade, mislim da javnost treba znati, jasno stoji da je potrošeno dosada 230 milijuna eura na cjepiva i da je hrvatska Vlada u tzv. zajedničkoj nabavi na razini EU naručila preko 19 milijuna doza, dakle to znači za svaku osobu, uključujući i svako dijete u Hrvatskoj Vlada je procijenila da treba barem 5 doza cjepiva protiv covida. Dakle upozoravao sam na vrijeme da je to da će puno novaca biti potrošeno uzaludno, sad vidimo da ne znamo di ćemo sa tim dozama, dosada je potrošeno, evo da javnost zna, nešto više od 5 milijuna doza, dakle tražimo odgovore na legitimna pitanja. Mislim da nije samo problem ovdje nego na razini EU, mnoge stvari su se razotkrile, Ursula von der Leyen nije se dobro snalazila u ovoj krizi i način kako su se dogovarale nabave sa velikim farma divovima ne smije se ponoviti. Mi ćemo i dalje ustrajati na to i još jednom ću nažalost trebati reć da postoje u Hrvatskoj ljudi koji su profitirali na ovoj nevolji

će, aha još imamo i Karlića, dobro, može. Samo ovako, mislim da bude jasno, nakon stanke nema ponovo zahtjeva za stankom, mislim to, Ne, možete tražiti stanku, onda ćemo napravit stanku, onda nastavljamo s raspravom i nakon toga se može tražit stanka, ne možemo stanku na stanku. Kolega Karlić izvolite dvije minute. Hvala predsjedniče. Poštovani ministri, potpredsjedniče Vlade i uvaženi suradnici, evo pred nama je jedan prijedlog za koji mislim da možemo biti iskreni i reći da je potpuno besmislen i promašen, da ne dolazi uopće u pravo vrijeme, da je prošlo 3.g. od pojave pandemije koronavirusa i sada osnivati Istražno povjerenstvo mislim da uopće nema više nikakvoga smisla. Svi smo svjesni da je to bila jedna nepredvidiva pandemija, pandemija koja je najveća u posljednjih 100.g., znači svjetska epidemija na koju niko nije bio pripremljen, sa jednim novim virusom koji dosada nije bio na čovjeku i koji se počeo prenositi i jasno da ni svjetski znanstvenici, niti američki, niti ruski, niti kineski, niti europski nisu imali rješenje, nit su znali što treba napraviti u prvom trenutku i zato i je bilo ovako teško. Svjesni smo sada svi da je 969 milijuna ljudi u svijetu bilo zaraženo ovim virusom, da je gotovo 7 milijuna ljudi izgubilo život u ove 3.g. koronavirusa i da su države poduzimale različite mjere. Kako je epidemija vrlo brzo iz Kine prešla na Hrvatsku, a nije Kina u početku šutila i naravno zataškavala to, nije Svjetsku zdravstvenu organizaciju obavijestila da je nastupilo jedno novo, zapravo nova epidemija, zbog toga se je proširila na Europu, prvo na Italiju, Njemačku, Francusku i naravno vrlo brzo već u veljači odnosno u ožujku i na Hrvatsku. Tako da smo morali poduzimati svi mjere koje nisu bile dovoljno jasne, nismo znali s čim se susrećemo, ali ono što je bitno hrvatska Vlada je formirala stožer, Nacionalni stožer civilne zaštite čiju zakonitost rada je Ustavni sud 14. rujna 2020. nedvojbeno utvrdio da je stožer zakonit donositi ovlasti i mjere iz čl. 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, tako da sve ono što je donešeno je u skladu sa zakonom. Hvala. Javlja li se još tko? Ako ne onda ćemo napraviti stanku do 14

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa raspravom, sada će u ime predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog odluke poštovani kolega Raspudić, izvolite.

Kolegice i kolege, u ovoj današnjoj raspravi svaki argument, svako stajalište i svaki kut gledanja je dobrodošao jer je ovo važna stvar koju moramo pretresti. Ako većina ne uvaži na glasovanju naše argumente i odbije formiranje ovoga povjerenstva, ono će se napraviti dogodine ili za 2 ili za 4 ili za 5.g. jer prekrupne su ovo stvari. Ovo su 3.g. i 2 mjeseca života svih nas, ovo su stotine i milijarde eura, ovo je mentalno zdravlje naše djece, ovo su nepregledani i neliječeni i ovo će se kad tada morati protresti. Čuo sam postavljeno pitanje, legitimno pitanje od kolege iz HDZ-a u stanci koji je pitao zašto sada o ovome govorimo? Pa zato što je sada stavljeno na dnevni red. A kada smo uputili zahtjev? Pa čim je službeno proglašena epidemija. Dakle situacija mora završiti da bi se podvukla crta i analiziralo jesu li ovi ljudi koji su upravljali našim životima postupili dobro, pa ćemo im dati najviša državna odličja, kao što oni koji spašavaju ljudske živote i domovinu jesu zaslužili ili ako nisu radili dobro bit će sankcionirani. Vrlo su jasne indicije da je ovdje bilo i kriminala i, i pronevjere a de facto Vlada u svom mišljenju priznaje da je u temeljnim stvarima radila pogrešno. Vlada u mišljenju citira Lancet najjači medicinski časopis na svijetu, istraživanja iz Lanceta da i cijepljeni i necijepljeni jednako prenose virus. Kako sad ovo? Otkud sad ovaj obrat da Vlada u mišljenju govori ono što smo mi ovdje govorili prije 2 ili 3 godine kad ste nas nazivali sijačima smrti i inzistirali na Covid potvrdama zahvaljujućima kojima su zaraženi ljudi unosili virus u staračke domove i bolnice. Dakle, odlukom Vlade RH 11. svibnja ove godine proglašen je kraj epidemije bolesti Covid-19 u cijeloj Hrvatskoj i time nakon više od 3 godine, točnije, točno 3 godine i 2 mjeseca prestala važiti prethodna odluka o proglašenju epidemije od 11. ožujka 2020. godine, a u ove protekle 3 godine svjedočili smo u modernoj povijesti neviđenom ograničenju ljudskih prava i sloboda. U pojedinim razdobljima bio je zaustavljen ili posebnim dozvolama strogo kontroliran sav gospodarski, društveni, kulturni, obrazovni i vjerski život u RH. Ostavljao se dojam da u situaciji epidemije sve to postupanje koje je išlo preko stožera ali i drugih institucija potpuno opravdano i čvrsto znanstveno utemeljeno, e da bi se kasnije saznalo da je sve to činjeno arbitrarnim političkim odlukama bez ikakvog znanstvenog utemeljenja. Na primjeru u mišljenju Vlade citiranog članka iz Lanceta kontra znanosti. Vlada RH je na sjednici 17. ožujka 2020., dakle na samom početku priče donijela odluku kojom se među ostalim opis roba i usluga koje se nabavljaju za borbu protiv Covida-19 proglašava tajnom. Od tada pa sve do kraja nabava medicinske opreme roba i usluga za borbu protiv korona virusa izuzeta je od primjene Zakona o javnoj nabavi. Ako je i oznaka tajnosti i kupovina mimo Zakona o javnoj nabavi u tom trenutku na samom početku mogla biti i opravdana jer je u cijelom svijetu nastala jagma za tom opremom, nakon nekoliko mjeseci kad se tržište stabiliziralo, kad su svi proizvodili zašto je to išlo mimo Zakona o javnoj nabavi? Pritom treba istaknuti da RH je kasnije odlučila pristupiti nekim postupcima zajedničke javne nabave primjerice za nabavu respiratora koji je vodila Europska komisija. E sad kako to da Vlada RH je vodila jednu politiku nabave doma mimo Zakona o javnoj nabavi, a drugu u inozemstvu tamo može javna nabava? Kako to, kako to? Navedene odluke su izrazito dvojbene kada znamo da ni na razini EU nije sve bilo čisto i da se istražuje Ursulu von der Leyen zbog privatnih sms pregovora o ugovorima o cjepivu koji su nam iznjedrili dogovor o 4,5 milijardi cjepiva za EU, točnije za njenih 450 milijuna stanovnika. RH je i to smo vidjeli sad podatak u ovom mišljenju Vladinom koje smo dobili ukupno naručila 19 milijuna 771 tisuću 336 doza cjepiva od čega je iskorišteno samo 5 milijuna. Dakle, 5 milijuna od skoro 20 milijuna cjepiva, skoro 15 milijuna naručeno bezveze. To je potpuno nerazumna nabava iz perspektive građana, poreznih obveznika, ali vrlo razumna iz perspektive nekog tko je možda uzimao postotak u toj nabavi. Sva ta pitanja zahtijevaju hitne odgovore i zato ih želimo istražiti do kraja. Dakle, preračunato na temelju podataka koje ste vi dali, 180 milijuna eura je vrijednost cjepiva koja su bačena, koja nisu iskorištena. još jedno pitanje koje treba istražiti je održavanje parlamentarnih izbora 2020. za vrijeme trajanja epidemije. Za potrebe kampanje Vlada RH je proglašavala pobjedu nad virusom u jednom trenutku kuga gotova, još u proljeće 2020. Postavlja se pitanje je li tajming izbora prilagođen za smanjivanje izlaznosti i iskorištavanje straha ljudi? Tko je besramno koristio stožer? Za koga su sluđeni i ustrašeni ljudi vjerovali da im je spasio živote tako da je njegove članove iskoristio kao glavne izborne adute uz slogan Sigurna Hrvatska? Posebno pitanje su i sumnje na korona profiterstvo. Afere su brojne. Zadnja vrlo plastična vezna uz nje je blizak vladajućoj stranci, tiče se člana HDZ-a mlađahnog Filipa Mihalića, sina Anđelka Mihalića vašeg bivšeg saborskog zastupnika iz Varaždina od čije ad hoc osnovane firme, dakle jednog mlađeg punoljetnika, dvadesetogodišnjaka država naručuje testove za koje se naknadno pokazalo da su krivotvorine koje su studenti sklapali u varaždinskom podrumu od sumnjivih komponenti nabavljenih iz Turske. I onda se to sastavljalo i lažno su to predstavljalo kao kineski tekstovi i to su kupovale i bolnice i domovi zdravlja. Dolazilo je na tržište kao certificirani testovi. Valja istaknuti i malac kupio Lamborghini na narodnoj muci, Lamborghini, vama je to smiješno jel, smiješan vam je Lamborghini. Valja istaknuti fijasko aplikacije Andrija, koliko je Andrija koštao i čemu je koristio? …/Upadica se ne razumije./… Dobro, a što je s dodjeljivanjem unosnih informatičkih poslova oko pandemije cvjećarnici? Što je s manipulativnim knjiženjem viška nabavljenih cjepiva kao međunarodna razvojna i humanitarna pomoć? Sam sam analizirao i ovdje u ime MOST-a govorio o izvješćima o međunarodnoj humanitarnoj pomoći, ja sad malo to listam, sitna slova, tablice. Opa, evo 60, 70 milijuna čega? Cjepiva. Dakle, ajde, nije đaba nabavljeno nego zamislite međunarodna humanitarna pomoć. Možete mislit kako je to netko iskoristio. Istražno povjerenstvo treba istražiti svrhovitost uvođenja Covid potvrda. Sada je potpuno jasno, a ponovit ću još jednom, Vlada u ovom mišljenju na naš zahtjev citira članak iz Lanceta da jednako prenose virus i cijepljeni i necijepljeni. Covid potvrde su de facto bile dozvole za prenošenje virusa. Stimulacija na cijepljenje. Dakle liječnik, medicinska sestra, čistačica, spremačica, svejedno. Mogla je šmrcati, mogla je imati visoku temperaturu, ako je bila cijepljena, s Covid potvrdom je mogla ući u starački dom ili u bolnicu na intenzivni odjel. Pa evo pustite sada ljude zaražene gripom da ulaze na na intenzivnu i u staračke domove pa koliko će mrtvih biti. 10. listopada, dakle prije malo više od godinu dana prošle godine na saslušanju u Europskom parlamentu direktorica Pfizera za međunarodna tržišta Janine Small odgovarajući na pitanje nizozemskog zastupnika Roba Roosa priznala je da se u istraživanjima koja su prethodila odobrenju Pfizerovog cjepiva protiv Covida-19, nije uopće testiralo sprječava li cjepivo prijenos virusa među ljudima. Od kud vam ono, misli na druge, cijepi se. Pfizer vam to nije napisao, proizvođač cjepiva jer njihova direktorica priznaje da nikada nisu ni testirali li sprječava li cjepivo prenošenje virusa. Tko je prvi započeo s onim misli na druge cijepi? Tko je tu laž širio na javnom rtv servisu, tko je odlučio da se daju Covid potvrde i da bez testiranja mogu ulaziti oni koji su se cijepili. Ponovit ću u staračke domove i na odjele intenzivnih po bolnicama. Dakle, najzvučnija kampanja u pandemiji cijepi se, misli na druge, bila je utemeljena na laži. To je bila i opasna laž. Sad je potpuno jasno, a i sami to posredno priznajete citiranjem Lanceta, da su Covid potvrde bile glavni krivac za proboj virusa u staračke domove i bolnice. Sve navedene radnje Vlade RH, Stožera i drugih institucija, ostavile su teške gospodarske, društvene, obrazovne i što je najgore zdravstvene posljedice na hrvatske građane. Od neliječenih, nepregledanih, neoperiranih do narušenog mentalnog zdravlja djece i posljedica cijepljena za one za koje nije bilo znanstvenog utemeljenja da im je veći rizik od virusa nego od eksperimentalnog cjepiva. To će se tek utvrđivati, u to neću ni ulaziti. Okolnosti i odgovornosti oko postupanja svih navedenih institucija moraju se utvrditi u najvišem mjestu u RH, a to je Hrvatski sabor. Zbog svega navedenog jasno je postojanje javnog interesa za osnivanje Istražnog povjerenstva o radu Stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije Covid-19 u Hrvatskoj. E sad, što se tiče cilja istraživanja. Cilj istraživanja je utvrditi eventualne nezakonitosti, nedopuštene utjecaje, pogodovanje i političke pritiske na rad Stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije Covid-19 u Hrvatskoj, a naročito sve okolnosti nabave cjepiva protiv Covida-19, razloge za donošenje odluke Vlade RH kojom je nabava medicinske opreme i usluga izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi proglašena tajnom. Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je Stožer donio odluke o ograničenju kretanja na početku epidemije? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je Vlada RH donijela odluku o prebacivanju škole na online nastavu? Koje institucije su procjenjivale količine cjepiva koje je potrebno nabaviti? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je poduzeta kampanja cijepi se, misli na druge? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja su uvedene Covid potvrde? Na temelju kojih okolnosti su se donosile odluke o privremenim popuštanjima mjera? Na temelju kojih znanstvenih činjenica je predsjednik Vlade Andrej Plenković u ožujku 2020. proglasio pobjedu nad virusom? Na temelju kojih znanstvenih činjenica je Vlada RH donijela općenite preporuke o cijepljenju svih, bez konzultacija ljudi sa svojim osobnim liječnicima? Te na koncu, radi li Vlada RH valorizaciju svih posljedica epidemije. Što se tiče područja istraživanja, a i njega je bilo potrebno definirati, ovo istraživanje obuhvaća rad slijedećih institucija i tijela tijekom trajanja epidemije virusa Covid-19. Vlade RH, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutarnjih poslova, ostalih ministarstava uključenih u donošenje pojedinih odluka vezanih za epidemiju Covid-19, Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatske radiotelevizije, drugih tijela i osoba koje mogu biti u posjedu informacije od interesa za predmet istraživanja. Pitanja koja istražno povjerenstvo treba ispitati. Jesu li odluke Vlade RH i Stožera, a kojima je u pojedinim razdobljima bio zaustavljen ili posebnim dozvolama strogo kontroliran sav gospodarski, društveni, kulturni, obrazovni i vjerski život u RH, bile zakonite i svrhovite? Je li odluka Vlade RH kojom je nabava medicinske opreme i usluga izuzeta od primjene Zakona o javnoj nabavi proglašena tajnom, bila zakonita i svrhovita? Koje institucije RH su procjenjivale količine cjepiva koje je potrebno nabaviti? Koliki je ukupan broj cjepiva protiv Covida-19 od početka pandemije koji nije uporabljen na građanima RH? Koja je ukupna vrijednost troškova za sve dostavljene doze od svih proizvođača? Tko je odgovoran za bačene milijune? Dio odgovora smo dobili na temelju podataka koje nam je Vlada dostavila u mišljenju. Lako se da izračunati da je to najmanje 180 milijuna eura bačenih samo na cjepivo. Na temelju kojih znanstvenih spoznaja Vlada RH donijela odluku o prebacivanju škole na on-line nastavu? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja je pokrenula kampanju cijepi se, misli na druge? Na temelju kojih znanstvenih spoznaja su uvedene covid potvrde? Je li u nabavci cjepiva bilo nezakonitosti s obzirom na afere poput spomenute Lamborghini, dodjeljivanja informatičkih poslova cvjećarnicama, lažno knjiženje nabavke prevelike količine cjepiva koja se želi prikriti itd. Na temelju kojih znanstvenih činjenica je Vlada Republike Hrvatske donijela općenite preporuke o cijepljenju svih građana bez konzultacije sa njihovim osobnim liječnicima? Znate što kaže u mišljenju? nikad Vlada nikome nije rekla cijepi se. Pročitajte ovo mišljenje, dostavljeno vam je. Ne, ne, ne nego to je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, onda je Vlada prenosila to što je rekao Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Kad je Vlada proglasila kraj epidemije spomenutog 11. svibnja ove godine to je priopćeno kao da je riječ o nekakvoj rutinskoj stvari. Želio se ostaviti dojam da je sada nešto stavljeno ad acta i da eto glavna vijest oko svega toga da građani sada moraju zamijeniti dokumente kojima je istekao rok, a koje za službenog trajanja epidemije nisu morali produžiti. Dakle, sukus je de facto hajmo sve zaboraviti, idemo dalje tko je jamio, jamio, tko je profitirao, profitirao, tko se cijepio, cijepio, tko je poludio, poludio, tko se razbolio, razbolio. Na takav zaborav i guranje stvari pod tepih ne možemo i nećemo pristati, nećemo pristati jer nismo pristali ni u vrijeme kad je gorilo, kada smo ovdje nazivani sijačima smrti od kolege Pupovca kojeg sada nota bene nema. Ljudima koji parazitiraju na smrti od strane kolege Grbina kojeg također nota bene sada ovdje nema. Ja skidam kapu kolegici Marić jer je jedina tu sada de facto od cijele te ekipe je prisutna i spremna na raspravu. Kolega iz HSS-a je bio na istom stajalištu na kojem smo bili mi.

Čekam da se primirite. Drago mi je da ste prisutni u ovako velikom broju. Što se tiče lupkanja evo upravo je kolega Grmoja našao snimku, predsjednik Vlade Milanović govori, a Šeks i Plenković lupkaju palicama, tako da budite oprezni kad govorite o lupkanju. Sad će vam to otići u medije. Evo! Dakle, sukus svega. Vi možete glasati protiv ovoga da su ovo sve gluposti, tempi pasati, to je prošlo, šta je bilo bilo, eto nije se znalo pa šta ćemo sada. Ali doći će vam ovo, ovo će vam pokucati kad-tad. Ja sam uvjeren već sljedeće godine. A ako slučajno ne bi sljedeće, doći će to za tri, za četiri, za 8. Preozbiljne su ovo stvari ljudi! Ovo su tri godine i dva mjeseca života svih nas, ovo su tisuće mrtvih ljudi u staračkim domovima i po bolnicama na odjelima intenzivne koji su umrli da bi se džaba kupilo toliko cjepiva, da bi se stotine milijuna eura kupile cjepiva koje se sada bacaju ili zbrinjavaju kao medicinski otpad. Preozbiljne su ovo stvari za cerekanje. Toliko za sada. Bili smo mi generali kad je trebalo, na zimi …/Govornik se ne razumije./… referendume pod pritiskom vas i vaših istomišljenika. se morate maknuti./… Molim vas kolegice i kolege, nemojte ometati. Nema nas puno ovdje, pa ne smijemo biti baš sad jako agresivni. …/Upadica sa strane, ne razumije se./… Dobro, imamo pet replika. Prva je na redu kolegica Marić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega, ja sam tu prvo kao medicinar koji i dalje aktivno radim u sustavu i kako sam zastupala mišljenje prethodne tri godine, tako ću i danas. Također bih istakla da je veliki teret ove pandemije bio na leđima djelatnika u zdravstvu. Tko ne radi u zdravstvu, tko nije prošao i odjele i ambulante itd. i pod skafanderom, a bila sam bome i ja, kraće vrijeme ali svaka čast onima koji su bili cijelo vrijeme ne zna potpunosti što govori. Sa nekim stvarima koje ste iznijeli se možemo složiti, nešto sam već rekla u stanci, nešto ću govoriti i u ime kluba, o tome da treba istražiti i corona profiterstvo i dvostruka mjerila koja su bila iznesena i vrludanje odlukama i zašto smo po smrtnosti sedmi u svijetu, zašto su zdravstveni sustavi 200 drugih zemalja bolje odgovorili. Znači, mi moramo si postaviti to pitanje, vidjeti što je dobro, što je krivo napravljeno. Ali ne mogu u ime zdravstvenih djelatnika prihvatiti da nam je cjepivo donijelo više štete nego koristi, da je bilo potpuno nepotrebno uvođenje covid potvrda itd. Nino (MOST)** Poštovana kolegice, ja doista cijenim kao što sam rekao što ste ovdje jedina i sudjelujete u ovoj raspravi. Ja uopće nisam sada govorio o koristi i štetnosti cjepiva. To će trebati još godina da se oko toga povuče crta. Ja sam vam samo argumentirao, to je dakle priznala direktorica Pfisera i to imate u članku iz Landsata da cjepivo uopće nije bilo testirano na prenošenje virusa. I vi kažete da biste i dalje podržali covid potvrde. Kako biste podržali dati covid potvrdu cijepljenoj osobi ako nije bilo nikakvog dokaza da ta osoba zato što se cijepila neće biti prenosnik virusa. To je recimo ključni problem bio oko covid potvrda i to smo govorili i u ono vrijeme. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani kolega Raspudiću, dakle nema tog sapuna koji može oprati ono što ste vi radili u vrijeme corona pandemije, nema, stvarno uistinu nema. Ali evo dva konkretna pitanja. Prvo, je li po vama cjepivo pomaže i da se opet takva situacija ponovi bi li ispravili onu grešku koju ste napravili prvi put, odnosno bili pozvali ljude da se cijepe? I drugo pitanje, jako bitno pitanje, s obzirom da ste vi stručnjak za Ivermektin i vaš kolega Petov, što vam se pokazalo kao najefikasnija metoda, uzimanje Ivermektina tabletom, znači oralno, injekcijom ili čepićem? Nino (MOST)** Ja mogu samo izraziti zadovoljstvo riječima g. Zoltana Kaboka koje smo čuli i nemam što dalje dodati. Poštovani g. Raspudiću. Dakle, vama bi bilo najbolje da se pravite mrtvi po ovoj temi jer ste politički mrtvi, a po ovoj temi, umjesto da je iskopavate i stavljate na površinu, vi i dalje imate obraza govoriti o ovome i kad sam vas nazvao ravnozemljašem, vi ste stvarno to i pokušavate se ovdje oprati, a nema tog sapuna koji može oprati vaše ravnozemljaštvo, ne postoji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović, dobivate opomenu, dakle niste rekli koji ste članak, koji se članak povrijedio, drugo, ovo ste replicirali, a ne povrijedili Poslovnik, tako da dobivate opomenu.

Hvala vam predsjedniče Sabora. Kolega Raspudiću, pitanje vrlo jasno. Od samog početka mnogi znanstvenici, ja ću ih poslije nabrajati, bili su izrazito protiv lockdowna, govorili su da lockdown će donijeti teške štete dakle na cijelo društvo, da se s njim ništa ne može doprinijeti sprječavanju širenja virusa, a vladajući su baš to učinili. Koje sve zakone po vama su prekršili i zašto su donosili, ne samo i po pitanju lockdowna mjere radi kojih i radi čijih posljedica, a o tome ću nešto više u raspravama, radi posljedica mjera je više ljudi stradalo nego dakle od samog virusa?

Kad govorimo o zakonima, jedna stvar se nameće, ispričavam se jer sam je zaboravio napomenuti jer je silno važna. U samom startu je odlučeno da se postupi o Zakonu o sustavu civilne zaštite, u toj situaciji epidemije, a ne po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Pa to je potpuno nelogično. Ako je to zarazna bolest i epidemija, pa čemu postoji Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti? Poanta je bila u tome da palica ne bude u ruci g. Beroša i struke iz zdravstva, nego g. Božinovića. I o tome svjedoči nakaradni sastav Stožera. Stožer nam se nudio kao medicinski autoritet, a u Stožeru su bili 5 pravnika, 4 ekonomista, 2 kriminalista, 2 inženjera građevine, 2 inženjera prometa, agronom, informatičar i samo 2 liječnika. Pa više je liječnika u Saboru bilo nego u Stožeru. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Raspudiću, mi apsolutno ćemo ovu temu iznositi i na njoj ćemo inzistirati jer sve što smo govorili pokazalo se točnim. Mogu se pokušavati oprati oni koji su tada bili manekeni te priče cijepi se, misli na druge, iako je sada sasvim jasno da je to bila jedna obična prevara. Mogu se sada vaditi na ravnozemljaštvo oni koji su najbolji dokaz da zemlja nije ravna ploča nego da je okrugla jer su napadali Plenkovića, a sad su glavni i pljeskanju Plenkoviću i u navijanju navijanju za njegovu vladu i odrađivanju prljavih poslova za njegovu vladu, a Most je bio apsolutno na istoj liniji, sve ono što smo govorili pokazalo se točnim, isto kao što će se točnim pokazati sve ono što govorimo sada vezano uz ilegalne migrante. Pa evo, vaš komentar na to. Nino (MOST)** Jedna od prednosti ovog digitalnog svijeta uz sve mane je to što su svi zapisi tu. Sve je zapisano. Evo, kao što se sad iskopalo da je g. Plenković, tada zastupnik, lupao palicama zajedno sa g. Šeksom na govor tadašnjeg predsjednika Vlade Milanovića, a danas pada u nesvijest na takvim znakom prosvjeda, svaki saborski govor je snimljen. Svaka ona optužba za sijanje smrti i Pupovčeve riječi i Grbinove riječi i svih onih neukih novinara, pa mi smo imali dojam, evo, da je znanstveno ono što govore neki novinarčići po portalima koje plaćaju preko lažnih student servisa, a da su budale dobitnici Nobela za istraživanje virusa ili John Ioannidis, najveći epidemiolog sa Stanforda, on je budala, ali nama će reći taj novinarčić što je znanosti i što treba. Ono što je potrebno sanirati kao posljedicu svega ovoga je vratiti ljudima vjeru u istinsku znanost. Ljudi, ono što su vam gurali kao znanost nije bila znanost nego je bila čista politika. Kolega Lenart, izvolite. a sad vidimo da to ipak nije bilo tako potrebno. Sad vidimo da Covid potvrde o kojima sam govorio i ovdje i proglašavali su me ravnozemljašem ili ne znam kime, a, s obzirom da sam agronom, mogao sam i ja sjediti u ovome vašem Stožeru po struci, Covid potvrde su bile te koje su omogućavale širenje virusa, kada sam to rekao, 100 ljudi me napalo i reklo da nisam normalan. Razlika između cijepljenih i necijepljenih, cijepljeni se mogu zaraziti i mogu prenositi, mogu umrijeti od virusa. Isto tako i necijepljeni. Koja je razlika? Pa necijepljeni ne mogu umrijeti od tog eksperimentalnog cjepiva za kojega ni dandanas ne znamo koliko će štete napraviti na populaciji kroz iduće godine, a vidi se da ima štete, gospođo. Ima, ima štete. Imam u kući osobu… .../Upadica: Hvala vam./... 35 godina koja je doživjela … .../Upadica: Hvala, kolega Lenart./... štetnost cjepiva. U pristupu svemu onome što se događalo kroz te 3 godine i 2 mjeseca potrebno je imati jednu dozu milosrđa, razumijevanja i fer odnosa i ja se slažem, ovo što smo čuli od vas, to je bila nova situacija, panika je bila u cijelom svijetu, nije se znalo koliko je virus smrtonosan, što se događa i ostalo i ja uvažavam do određene margine da se moglo i pogriješiti. U redu, prestroge mjere bile u početku. Bilo je sve, tramvaji nisu vozili u Zagrebu. Niste mogli izaći iz županije u županiju bez potvrde. Mislilo se da je kuga da će umrijeti 80% stanovništva, poslije se pokazalo da nije tako, malo se popustilo. U redu, nova situacija. Ali ono što je neoprostivo da su se uvodile stvari i gurale kao znanost za koje nije bilo nikakvog znanstvenog utemeljenja. Dakle, mene stvarno zanima tko je prvi u Hrvatskoj rekao misli na druge, cijepi se i na čemu je to temeljio u tom trenutku? Dobro. Nemamo više replika, pa će sada govoriti predstavnici Vlade, prijavili su se, odnosno potpredsjednik Vlade i ministar Božinović i ministar Beroš. Koliko sam informiran po pola će govoriti, pa pozivam potpredsjednika Vlade Božinovića da se obrati. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Vlada Hrvatske je na svojoj sjednici razmotrila prijedlog 24 zastupnika u Hrvatskom saboru za donošenje odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva o radu Stožera i drugih nadležnih za vrijeme trajanja pandemije covida-19 u Hrvatskoj, te predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati navedeni prijedlog. Budući da je pisano mišljenje sa ovakvim prijedlogom Vlade detaljno obrazloženo ovom prilikom želim samo ukratko dodatno istaknuti neke činjenice posebice o radu Stožera Civilne zaštite čija zakonitost i svrhovitost rada se posebno propituje. Prvenstveno želim napomenuti da je vezano uz zakonitost rada Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske svojim rješenjem od 14. rujna 2020. godine nedvojbeno utvrdio da je Stožer uz ministra zdravstva bio ovlašten za donošenje odluka odnosno mjera za sprječavanje širenja bolesti covid-19, tj. da je imao zakonsku ovlast za donošenje mjera iz članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Stoga inicijativu zastupnika za istraživanje jesu li odluke Vlade i Stožera bile zakonite i svrhovite smatramo nesvrsishodnom. Naime, nakon što je 25. veljače 2020. zabilježen prvi slučaj oboljenja od bolesti covida-19 u Hrvatskoj Vlada je odmah sazvala sjednicu Stožera Civilne zaštite, a po prvi puta u povijesti aktivirano je svih 5 stotina 76 stožera Civilne zaštite županijskih, gradskih i općinskih sa ukupno 4600 članova koji su također dali veliki doprinos u sprječavanju širenja bolesti. Ja im ovom prilikom svima njima u ime Vlade u ime Stožera izražavam veliku zahvalnost. Kao što sam spomenuo Nacionalni stožer je aktiviran 25. veljače, a sa uvođenjem nužnih epidemioloških mjera započeo je 19. ožujka 2020. godine čim mu je to stupanjem na snagu Zakona o dopunama Zakona o sustavu Civilne zaštite omogućeno. Naime, pandemija bolesti covid-19 predstavljala je događaj, odnosno stanje koje se nije moglo predvidjeti, na koje se nije moglo utjecati, pa nisu postojala ni odgovarajuća zakonska rješenja koja bi omogućila adekvatan odgovor na takvo stanje što je Vlada RH odmah odmah prepoznala i Hrvatskom saboru po hitnom postupku predložila donošenje dopuna Zakona o sustavu Civilne zaštite kojim je Stožeru omogućeno uvođenje nužnih epidemioloških mjera a kroz regionalne i lokalne stožere njihova provedba. Već prvog dana kad je to bilo zakonski omogućeno Stožer je donio prve 4 odluke koje su bile temelj za sprječavanje širenja bolesti. To su Odluka o ograničavanju društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti, održavanja sportskih i kulturnih događanja, Odluka o zabrani prelaska prekograničnih prijelaza Republike Hrvatske, Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Hrvatske i Odluku o zabrani uplovljavanja cruserima. U narednom razdoblju Stožer je pravovremeno sukladno epidemiološkoj situaciji i suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva donosio odluke kojima je uvodio kad je to epidemiološka situacija dopuštala i ublažavao i ukidao uvedene mjere. Od tada do donošenja Odluke o proglašenju prestanka epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom SARS cov2 Stožer je donio ukupno 530 odluka prilikom čega je kao i u cjelokupnom djelovanju uvažavao principe koji se odnose na prije svega zaštitu ljudskih života i zdravlja uvažavajući načelo razmjernosti, uvažavanje prije svega mišljenja i preporuke epidemioloških stručnjaka i znanstvenika, zatim održavanje svakodnevne koordinacije sa lokalnim stožerima što je rezultiralo usklađenim i pravovremenim postupanjem i provođenjem svih odluka, raznim kanalima kriznoga komuniciranja kojima su građani transparentno informirani o razvoju epidemiološke situacije. Napominjem da je Stožer održao 201 konferenciju za medije, a na mrežnim stranicama Ravnateljstva Civilne zaštite objavljeno je više od 1000 priopćenja. Treba istaknuti da je Stožer u svom radu u prvom redu bio usmjeren na zaštitu života i zdravlja ljudi, ali da je morao iznaći i pravu mjeru između zaštite života i zdravlja i maksimalnog sprječavanja širenja bolesti s jedne strane i sprječavanja urušavanja gospodarstva Republike Hrvatske zbog čega su održavani brojni sastanci, koordinativni sastanci sa predstavnicima raznih državnih tijela, gospodarskih udruženja, sektora trgovine, ugostiteljstva, turizma, kazališta, kina, glazbene industrije, sporta i drugih, kako bi epidemiološke mjere koje su se uvodile bile adekvatne epidemiološkoj situaciji, a istovremeno omogućile nužno odvijanje gospodarskih i drugih, naravno, društvenih djelatnosti. S tim u vezi, napominjem da je Vlada kroz to razdoblje osigurala 6 paketa pomoći vrijednih 7,2 milijarde eura, čime se uspjelo sačuvati 800 tisuća radnih mjesta i likvidnost više od 130 tisuća hrvatskih poduzeća. Mi smo jedina zemlja u kojoj, govorimo o članicama EU, u kojima, u kojoj .../nerazumljivo/... kulturna djelatnost nije bila zaustavljena osim onih prvih 6 tjedana tzv. lockdowna, što nam svi priznaju, što je rezultiralo time, s jedne strane da umjetnici, organizatori, promotori kulturnih sadržaja nisu mijenjali profesije kao diljem Europe i svijeta, a podsjećam da se ovdje radi o kulturnom i kreativnoj industriji koja u hrvatskom proračunu, BDP-u ima udio viši od 4%, a na taj način je bilo omogućeno zapravo da se kulturni život uz ograničenja odvija. Još ću samo napomenuti primjer gdje smo upravo odlukama Stožera omogućili da je Hrvatska po svim relevantnim objektivnim međunarodnim ocjenama bila država koja je bila šampion turizma u vrijeme Covida-19. Covida-19. Podsjećam, 2020. je Hrvatska imala 50% manje noćenja nego 2019., na svjetskoj razini je bilo 74% manje. Već 2021. 23% manje u odnosu na 72% manje turističke prometa, industrije u svijetu. Što se tiče 2022. smo došli približno na one brojeve iz rekordne 2019. g. s obzirom na važnost i udio turizma u proračunu i BDP-u RH, mislim da svako objektivan će potvrditi ono što svi znaju, da je Hrvatska sa svojim mjerama zapravo omogućila da da najvitalnije i najvažnije gospodarske grane u Hrvatskoj preostanu i da se nakon što je završila epidemija ubrzano razvijaju, a to vidimo po svim ovim gospodarskim pokazateljima. Dakle, s obzirom da dijelim vrijeme sa kolegom Berošem, ja ću mu ostaviti ovih zadnjih 5 minuta, ali siguran sam da će bit prilike da dodatno potkrijepimo sve ove teze. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zaustavite vrijeme, hvala. Izvolite, ministre Beroš. Hvala vam poštovani predsjedniče HS-a, Vlada RH, kao i ja osobno, odbijamo, naravno, sve navode iz prijedloga predmetne odluke. Prijedlog inicijative oporbenih zastupnika ne treba čuditi s obzirom na to da su tijekom epidemije kontinuirano stavljali svoje političke interese ispred zdravlja građana, na što ukazuju i brojni primjeri koje ćemo danas ponovno apostrofirati te upravo te iste aktere, ako ništa drugo, trebalo bi dovesti pred sud javnosti zbog njihove negativne uloge u pandemiji. Zbog poticanja okupljanja na trgovima, što je uzrokovalo dodatno širenje infekcije te direktno ugrožavalo živote naših građana, zbog negiranja više nego jasnih i znanstveno i stručno utemeljenih učinaka cjepiva, zbog teorije tzv. čipiranja, zbog propagiranja neprovjerenih lijekova poput veterinarskog lijeka Ivermektina, zbog sustavne difamacije zdravstvenih stručnjaka i znanstvenika, zbog minoriziranja globalnih učinaka pandemije usprkos činjenici da je u svijetu preminulo 6 milijuna i 972 tisuće ljudi. Da podsjetim, od ukupnog broja umrlih, 75,9 nisu cijepljeni. Kada bismo nabrojali sve što ste činili tijekom epidemije, mogli bi do jutra, no vjerujem da smo podsjetili javnost i iznimno prokazali vaše izravno ugrožavanje zdravlja hrvatskih građana. Ono što je sigurno, politiziranjem najvećeg medicinskog svjetskog postignuća u povijesti, cijepljenja, niste naštetili ovoj Vladi, naštetili ste našim građanima, igrali ste se životima najranjivijih od kojih su mnogi preminuli upravo zbog necijepljenja. Stoga prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva u najmanju ruku pogrješan, zlonamjeran, deplasiran i politički motiviran. Svaka donesena mjera rezultat je promišljanja epidemiološke struke, težili smo balansu očuvanja zdravlja i gospodarskih aktivnosti. Očito je potrebno iznova podsjetiti uvažene saborske zastupnike koji su podnijeli ovu inicijativu da smo zajedno sa ostalim državama članicama EU bili u elitnom krugu država svijeta koje su imale privilegiju sklopiti zajednički sporazum sa EK-om o nabavi cjepiva protiv Covida-19. Smatrate li da smo trebali postupiti drugačije? Smatrate li doista da nismo trebali nabaviti cjepivo za hrvatske građane? Sudjelovali smo u zaštiti ljudških života i na globalnoj razini donirajući cjepivo u 20 država koje nisu imale tu privilegiju nabaviti cjepiva na vrijeme i zaštiti zdravlje svojih građana. Propitujete i učinkovitost cjepiva. Svi bismo mi željeli da je cijepljenje jednim ubodom iglice moglo zaustaviti pandemiju, ali u medicini stvari nisu tako jednostavne i treba znati medicinu da bi se moglo konstatirati, komentirati stručne članke. što ste vi tada činili? Zagovarali ste izbjegavanje cjepiva, kršenje mjera te time ugrožavali živote naših sugrađana pa se ove Vlada i ja kao ministar zdravstva nismo borili samo sa pandemijom, već i saniranjem dugoročne štete vašeg političnog djelovanja. Smrtnost naših građana tijekom pandemijskog razdoblja još je jedna od tema koja spominje spomenuta inicijativa saborskih zastupnika pokušava politizirati. U medicinskoj struci nema mjesta politici, tako i u ovoj stručaju, trebamo se voditi stručnim utemeljenjima. Kada smo kod Covid potvrda pri prelasku granica, na inicijativu EK-a, iste su bile usmjerene na smanjenje rizika unosa i širenja virusa među populacijom, dakle čitava Europa je koristila Covid potvrde, što bi po vama impliciralo da je cijela Europa pogrešno postupala, što je samo po sebi apsurd. Kad sve rezimiramo, vaš prijedlog je pljuska zdravoj pameti naših građana, pljuska struci, pljuska i ruganje znanstvenoj zajednici, pljuska našim djelatnicima javnozdravstvenog sustava, pa Zakladi Nobel koja je nedavno dodijelila Nobelovu nagradu za medicinu znanstvenicima koji su razvili mRNA cjepiva, ista koja se koriste za .../Govornik se Dakle sve vaše tzv. argumente pobijamo čvrstim činjenicama i utemeljenim znanstvenim spoznajama koje dokazuju stručnost i opravdanost odluka Stožera u spašavanju života naših građana i očuvanju nužnih resora za funkcioniranje svake države. Koristim prigodu da s ovog mjesta ukažem kako destruktivnost, opstrukcije, osobni i politički interesi, manipulacije činjenicama, širenje kaosa, lupanje po saborskim klupama, nije smisao oporbe. Oporba bi trebala poticati utemeljenu i konstruktivnu raspravu, propitivati rad ove Vlade i Stožera, ali i davati aktivan doprinos za dobrobit naših građana. Nažalost ova inicijativa spomenuto ne pokazuje upravo suprotno, stoga slijedom navedenog Vlada RH predlaže HS-u da ne prihvati predmetni prijedlog zakona. I još ću reći da vaše ideje ničim utemeljene jer niste medicinari i ne razumijete medicinu doista mogu biti uzrok čuđenja u svijetu pa se nadam da će te vaše ideje završiti kratkotrajnim treptajem i da ćete otići u povijest.

Povrijeđen je čl. 238. Dakle, mi smo bili na pravoj strani povijesti, a vi govorite kako je cijela Europa bila, pa gotovo cijela Europa je bila i nacistička pa su na pravoj strani povijesti bili oni koji su se borili takve ideologije zla. A mi smo samo htjeli da građani budu slobodni i da ih nitko ne tjera, a vi ste ljude perfidno ucjenjivali, lagali ste i o efektivnosti cjepiva i o Covid potvrdama i toliko zla ste nam nanijeli, o čemu ćemo obrazložiti i još jednom podsjetiti javnost što ste radili. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Miletić, ta ocjena da je cijela Europa bila nacistička, ne znam. Pa i gotovo, to je potpuno netočno. Dobro. Ali, mislim da i potpora ostalih ovdje u Saboru pokazuje koliko podržavaju vaš prijedlog. Vidimo da nema drugih. Dakle, vi ste tu replicirali, ovaj, tako da vam moram dati opomenu. Sada idemo s dvije replike prema potpredsjedniku Vlade Božinoviću, kolega Grmoja, izvolite. Naš prijedlog podržalo je 400 tisuća hrvatskih građana. To što nas ne podržava lijeva opozicija isto kao što nas sada ne podržava oko toga da zaštitimo hrvatske granice nego je na vašoj liniji, liniji Bruxellesa, ne govori ništa o nama ni o našim stavovima, nego govori o tome koliko ste vi u krivu i ministar Božinović i cjelokupna Vlada. Ali ja imam jedno pitanje za vas i za g. Beroša i za g. Božinovića, kao što vi govorite, zašto ne dopustite istražno povjerenstvo? Ako je sve čisto, zašto ćete glasati protiv ovog prijedloga da se osnuje istražnog povjerenstvo i da se sve što ste radili, sve mutno istraži i da izađe na vidjelo? Molim vas, kolegice i kolege, nemojte dobacivati. Kolega, odnosno potpredsjednik Božinović, izvolite. **Božinović, Davor (HDZ)** ne podržavamo ovo istražno povjerenstvo smo vam pismeno dostavili, sad smo vam isto o tome govorili, a možemo i vjerojatno hoćemo u nastavku ove rasprave. Dakle ja sam siguran da je Hrvatska, pogotovo kad govorimo o uvođenju mjera, vodila toliko izbalansiranu izbalansiranu politiku da u vrijeme kad je Europa o kojoj ste govorili, odnosno kolega Miletić bila gotovo pa skroz zatvorena, ovdje je bio turizam, ovdje je bila kultura, ovdje su bila kina, ovdje ništa u onom dijelu o kojem je uvodno govorio vaš predstavnik nije bilo kao u ostatku Europe. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Sada će repliku uputiti kolega Raspudić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Vlade, za vas, a može i ministar Beroš, imam 3 vrlo konkurentna pitanja i doista vas molim da mi odgovorite na ove 3 točke, vrlo su jednostavna pitanja. Prvo, zašto je nabava išla mimo Zakona o javnoj nabavi i nakon što se reguliralo svjetsko tržište i nakon što je Hrvatska, zajedno unutar EU nabavljala po javnoj nabavi, zašto je u Hrvatskoj nabava opreme išla mimo Zakona o javnoj nabavi? Dakle to je prvo pitanje. Drugo, na čemu ste temeljili odluke da uvedete Covid potvrde i da Covid potvrde dajete cijepljenima, na kojem znanstvenom istraživanju ili na kojoj deklaraciji proizvođača? Čuli smo od direktorice Pfizera u EP-u da oni nikad to nisu istražili i treće, zašto Hrvatska, za razliku od Bugarske, Poljske, Litve i Mađarske nije zatražila reviziju nepovoljnih sporazuma s farmaceutima pa da ne moramo plaćati cjepiva koja neće ni doći, a kamoli biti iskorištena? Evo, 3 vrlo konkurentna pitanja… .../Upadica:

Postavljam pitanje je li čuo za Katalin Kariko i Drewa Weissmana, dobitelje, dobitelj, dobitnike Nobelove nagrade ove godine za otkriće mRNA koji savršeno dobro odgovara imunološkom sustavu na temeljem čega su napravljena spasonošna cjepiva za milijune ljudi **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Krstulović Opara ovo ste mogli reći u replici ili u nekoj drugoj formi ovo nije bila povreda, ne, ne nemojte mi govoriti dobivate opomenu. Kolega Raspudić izvolite sad i vi, povreda Poslovnika. **Raspudić, Nino (MOST)** Članak 238., ovo je klasično ušutkivanje oni su dobili Nobelovu nagradu za mRNA tehnologiju, a ne zato što su tvrdili nešto što ne tvrde i što vam danas Lancet pobija, a to je da cijepljenje sprječava širenje zaraze. Ja molim još jednom da mi se odgovori unatoč ovom vašem ometanju na tri vrlo konkretna, jednostavna pitanja. Prvo, zašto je išlo mimo Zakona o javnoj nabavi cijelo vrijeme? Na temelju

Evo, ja ću probat bit konkretan. Što se tiče odluke o nabavi i korištenju roba strateških robnih zaliha ona je proglašena tajnom sukladno zakonu koji je tada bio na snazi o robnim zalihama. Taj zakon se je promijenio i to više nije slučaj. Međutim, ono što je poanta što je bitno sve odluke Vlade, sve nabave koje su išle su vam dostupne, a vi to vjerojatno znate ako ste se pripremali za ovu raspravu, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva. Dakle, na prvoj naslovnoj stranici imate ikonu na koju kliknete i dobijete sve odluke, sve ugovore, sve tko je dobio sve novčane iznose. Dakle, može li bit transparentnije? može. …/Upadica: Evo, a Beroš je./… Povreda Poslovnika kolega, ne, ne gotovo je, kolega Raspudić izvolite, povreda Poslovnika. uvažavanje zastupnika. Predsjedavajući gospodine Jandrokoviću ja vas doista molim da mi sada ne dajete opomenu jer sam potpuno u pravu. Postavio sam 3 pitanja, pokušano je odgovoriti samo na jedno i to na ono što ja nisam pitao. Ja sam pitao zašto je išlo mimo Zakona o javnoj nabavi cijelo vrijeme, a ne zašto je išlo tajno, a na druga dva pitanja uopće nije ni odgovoreno. Apeliram na vas budite korektni nemojte mi dati opomenu jer nije odgovoreno na moje pitanje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite sjesti i dobivate opomenu zato što povreda Poslovnika ne može ocjenjivati sadržaj onoga što je netko od govornika iznio. Ne, nije vas omalovažio, on je odgovorio ono što smatra da treba odgovoriti i tu nema povreda Poslovnika. To gledaju naši građani pa će procijeniti jel bio dobar odgovor ili ne, ali ne mogu ja zbog toga davat povredu Poslovnika. Dakle, ovo vam je druga opomena.

Istina jest da na početku ove nesretne pandemije mnogo toga nismo znali. Međutim, nesporno je da je nastala velika šteta zbog određenih mjera. Ja osobno znam ljude koji još imaju sudske sporove jer su izgubili radna mjesta jer nisu htjeli ove testiranje svaki tjedan kad su, kad su uvedene Covid potvrde i vi znate da američki sudovi već vraćaju ljude koji su izgubili posao za vrijeme pandemije sa nalogom da bude odšteta isplaćena tim ljudima. Dakle, velike nepravde su nastale. Ja bi rekao općenito ljudi koji nisu htjeli se cijepiti ili su bili skeptični su diskriminirani što nije dobro, pa me zanima jel ste voljni barem neke pogreške unazad priznati. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem na pitanju. Naravno da ukoliko je pogrešaka bilo da bi ih priznali apsolutno. Međutim, vi ste okrenuli sad tezu. Nije izgubljeno radnih mjesta nego je sačuvano Covid mjerama 600 tisuća radnih mjesta u RH. Nadalje, kada je riječ o Covid potvrdama koje se dobivaju na osnovu preboljenja, testiranja ili cijepljenja, dakle, nisu Covid potvrde diskriminatorne, imali ste 3 mogućnosti evaluacije vašeg stanja, ako je nekom problem ne zbog sebe nego zbog drugih njegovih suradnika u firmi odbiti testiranje koje nije invazivno, koje nije bolno to ne mogu doista komentirati. Covid potvrda nije optimalan model, ali je najbliže životnom i svakako je sačuvalo niz života naših sugrađana, a i unaprijedilo zdravstveni status i zdravlje naših građana.

Moram se pozvati na Članak 238., dakle i u vrijeme odluke o uvođenju Covid potvrda već se znalo iz iskustva drugih europskih zemelja, zemalja da ne sprječava širenje zaraze, ne sprječava. Dakle, to smo znali i svejedno je to uvedeno smatram da ljudi koji su iz savjesti iz nekih svojih razloga nisu htjeli se podvrgnuti trebaju biti vraćeni na posao. Nisu ni u čemu sagriješili i tako već odlučuju strani sudovi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bartulica, ovo je replika dakle dobivate opomenu.

vam čestitam, ali evo kao ozbiljna, svaka ozbiljna stranka ima i svoj program reformi i svoju vladu u sjeni. Tako ima i MOST naravno. Ja sam se dočepao iz stožera su mi njihov, poslali njihov program reformi, pa evo reforma i već ima, već i oni rade na tome, pa evo reforma obrane seoske gradske straže, onda ima reforma obrazovnog sustava sa naglaskom na geografiju Zemlja je ima oblik ravne ploče odnosno ravna, I treća interesantna stvar tu pitanje konkretno ima reforma zdravstva pa kaže ovdje među ostalim stvarima na stranici 6 kaže liječenje meningitisa toplim obloci ovaj oblozima od koprive, ali i u zagradi stoji i majčina dušica. Evo, čisto da kolege čuju od struke šta je bolje kopriva ili majčina dušica. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala lijepo. Ovo je svakako jedna zanimljiva terapijska opcija koju mislim da bi moderna medicina trebala razmotriti, ali prije toga ću se očitovati na toliko danas puta spominjeni članak o Lancetu koji je potpuno, ali potpuno krivo protumačen. Ja ne zamjeram kolegi, on nije stručan, ne može znati. Isto se odnosi na aktivno zaražene bolesnike, znači na bolesnike, ne građane koji nisu bolesni, a cijepljeni su ili testirani, dakle potpuno ne komparabilno sa onim što je kolega zastupnik čitavo vrijeme govorio. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Povreda poslovnika, kolega Zekanović izvolite. **Zekanović, dakle kolega Raspudić ima dvije mogućnosti, jednu je da je stvarno ravnozemljaš, što ja vjerujem da je, da nema veze o ničemu, a drugu, druga mogućnost je da je on na račun zdravlja hrvatskih građana skupljao jeftine političke bodove.

Hvala lijepa. Poštovani ministre Beroš, ajmo malo onako staviti na stranu da smo različitih političkih opcija, pa evo pokušajte priznati da smo i mi iz oporbe, a iz struke davali brojne konstruktivne prijedloge, apele, što bi se moglo napraviti drugačije da se zdravstvena situacija poboljša. Pitanje vama, da li vas stvarno brine podatak da smo 7. po smrtnosti u svijetu? Jesmo li se možda ipak malo drugačije mogli nositi sa tim izazovom? Što se moglo napraviti drugačije i čime vi možete jamčiti i što biste ispravili da se u slučaju neke ne daj Bože nove pandemije ili u slučaju da bukne opet covid sad u jesen i zimu, dakle što biste napravili da se naš zdravstveni sustav nosi ipak nešto bolje, da bude manje oboljelih odnosno najvažnije da bude manje umrlih? Evo, možete li barem

puno uvaženih kolega koje smo, čije mišljenje je iznimno cijenjeno su predstavnici recimo i vaši pripadnici i vaše stranke. Stoga je neupitno da su dali svoj konstruktivni, stručni i znanstveni doprinos borbi protiv pandemije za razliku od ovog što danas čujemo. Međutim, kada je riječ o smrtnosti, prije toga hoću reći da smo tijekom pandemije i prije i poslije uvidjeli niz disfunkcionalnosti u zdravstvenom sustavu koje želimo riješiti sveobuhvatnom reformom hrvatskog zdravstvenog sustava. Jedan od elemenata je jačanje primarne zdravstvene zaštite jer da smo i u trenutku razvijanja pandemije imali jaku zdravstvenu zaštitu sigurno bi nam pomoglo, međutim kada govorimo o mortalitetu onda bi morali govoriti jasnije i utemeljenije. Naime, nekoliko elemenata u RH koji su doprinjeli tom mortalitetu, između ostalih mali udio cijepljenih…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa. Gotovi smo sa ovim dijelom, sada otvaram raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika Mosta i kolega Miletić, izvolite. Poštovani predsjedniče HS g. Jandroković, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani g. ministre zajedno sa svim svojim suradnicima i predstavnicima različitih tijela RH, poštovani kolege vladajući i kolege iz Kluba Mosta i kolega Bartulica iz Kluba DP-a, pozdravljam ujedno i ljevicu koja je Isus dragi zna gdje, ali vjerojatno je to zato jer tijekom cijele ove priče oko covida su se skrivali u mišje rupe, ovdje su nas napadali, notorno vrijeđali, notorno vrijeđali i bili su ustvari nekako u suradnji sa vladajućima što se tiče narativa i svega. Ja bi ovdje, predsjedavajući jel bi ih zamolio da izađu, pa da nastavimo? Ko treba van neka iziđe van, malo nije vas bilo, bili ste u Izraelu, promijenili su se baš uvjeti rada malo ovaj znade se raditi i pod malo povećanim zvukom./… Aha. …/Tako da, da, da, Evo ga, molim vas zaista neka kolega ovaj može u miru govoriti, izvolite./… Hvala vam. Ja ću ovaj imati više rasprava, al u ovoj prvoj u ime kluba htio bi stvarno ukazati na mnoge nelogičnosti i naravno tu su ljudi struke vladajući, pa mogu nam to objasniti zašto se to događalo i na koji način. Ono što ja stvarno duboko vjerujem da su ljudi neki donosili krive odluke po mom shvaćanju zato jer su mislili da to tako treba i ja vjerujem u to i nemam s tim problema. Isto tako iskazujem bojazan, a poslije ćemo o Lamborghiniju Huracanu i ostalima, izražavam bojazan da su neki namjerno donosili krive odluke, da su namjerno se bogatili i za takve ja vjerujem evo da na koncu sustav koji bi trebao bit pošten i pravedan da će se znati pobrinuti, hoće li neko završiti u zatvoru ne znam, vidjet ćemo u budućnosti. Ono što bi na početku prije same rasprave htio stvarno apelirati na vladajuće da u ovih nekoliko mjeseci još prije izbora da nam ne predate ovlast donošenja bilo kakvih odluka Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, možete vi to i reć da se to neće dogoditi i umiriti naše građane, vi možete ovdje stat i reć to je samo neka teorija, zastupniče to se nikad neće dogoditi i ja ću vam pružit ruku i zahvalit vam se, evo dakle bez imalo patetike. Vi znate da su mnogi razgovori vođeni na tu temu, vođeni razgovori o nekom komitiju u nekom odboru koji bi onda u nekim budućim pandemijama vodio neku zajedničku politiku na razini je li Svjetske zdravstvene organizacije, tako i EU. Mi se tome oštro protivimo, mi držimo da je svaka država suverena, mi u Klubu Mosta ne vjerujemo u EU kao neku federaciju nego kao zemlju koja ima suverene države gdje se donose odluke za svaki narod i zato želimo da uvijek odgovornost bude kod onih koji su izabrani. Što smo mi ustvari radili? Pa mi smo se cijelo vrijeme zalagali na slobodu, za slobodu, da bude informirani pristanak, nemate nijednog mog konkretnog govora gdje sam ja rekao cijepi se ili ne cijepi se, ne pada mi na pamet, ali smo htjeli da bude informirani pristanak i da bude sloboda izbora, da građani, vidimo se ministre, da građani mogu izabrati. A što se događalo? Studentima se prijetilo na fakultetima da se cijepe, da budu pametni da će tako lakše pohađati nastavu. Pazite, prijetilo se onima za koje virus je manje opasan od virusa gripe tisuću puta jer za mlade i studente je virus Covida manje opasan tisuću puta nego virus gripe. Poslodavci su ucjenjivali radnike da se cijepe jer su tako onda oni bili ucijenjeni od države, novcem od države koje je davala svojim dakle poslušnicima. Ovdje je kolega Raspudić postavio tri pitanja, mi nismo dobili odgovore. Zašto je oprema cijelo vrijeme nabava javne opreme išla poskrivečki, ispod tepiha? Mi nismo dobili ni odgovore zašto se nije išlo u reviziju nabavke cjepiva. Ja sad kad bi htio bit zločest ja bi trebao pitat ko u školi, dignite ruke tko je primio petu, petu dozu, jer smo toliko naručili, 19 milijuna cjepiva i mene zanima evo, budući da Covid i dalje među nama i ja nikad nisam nijekao postojanje Covida da se razumijemo. I moja sestra i moj brat su doktori znanosti, ja sam jedini propali doktorand koji sam samo dvije godine završio. Ali dakle nikada nisam nijekao postojanje virusa nego smo promišljali da li za virus koji je opasan na razini gripe ili manje opasan za mlade, zdrave, za klince, treba zatvorit cijelu državu, treba uvest lock down i treba ljude prisiljavat na cijepljenje. Mi smo o tome razgovarali. Vladajući su mislili da treba i to su onako na perfidan način I nismo dobili odgovor od kolege Raspudića na temelju čega kažem su uvedene Covid potvrde. Tražili ste od naroda da bude zatvoren, a onda smo mi u medijima gledali od vas kako se nalazite po konobama, kako cugate i pijete, kako se družite, odlazite kod urara, odlazite u kafiće. Tražili ste od naroda da nosi maske, a vi ih onda niste nosili. I to one maske i vi to dobro znate. Meni su se kemičari javili, ljudi i rekli su zastupniče, one maske koje krpe, to to od ničeg ne štiti. Maska svaka ima klasifikaciju, točno se zna mijenjanje kirurške maske svakih 30 minuta itd., itd. Jedino da smo s onim filterima hodali ko u maškarama okolo po, ne. I to se točno znalo, ali maska je bila jedan simbol. I ja htio sad ovdje se zahvalit kolegici Karolini Vidović Krišto i ispričat joj se što nisam bio dovoljno hrabar na početku. Karolina, ako budeš slušala, žao mi je ko psu. To mi je, učinio sam ja nešto pogrešaka u svom mandatu i ispričao sam se uvijek ako je bio svjestan toga. Ne mogu prežalit što nisam bio dovoljno hrabar kao ti i rekao neću stavit tu masku. Neću. Iako je tada vi znate da je sabor tražio ako se dobro, neki pravilnik ili nešto je bilo doneseno, da ne možemo uć u sabornicu bez maske i mi smo koliko smo se mogli, ajmo reć borili i onda kad smo shvatili da će nas izbacit iz sabornice, rekli smo ostat ćemo tu, borit ćemo se. I tu sam ponosan na svoje kolege iz Kluba Mosta ali sad kad gledam iz ove perspektive trebao sam kolegici dat snažniju podršku i kolegice Karolina Vidović Krišto, ispričavam se. Vladajući također su krivi ajmo mi otvorit nek narod zna. Evo ga, ovdje je struka. Sad mi vi objasnite ja sam to pitao predsjednika sabora. Bilo je pravilo u Hrvatskom saboru, kada ustanemo i govorimo sa svog mjesta tijekom Covida, da ne nosimo masku. Znači dok pričamo, dok govorimo, dok kapljično može to sve letit van, rekli su ne morate stavit masku, a kada sjednite i šutite e onda morate nosit masku. Ma molim vas lijepo, ma koja logika elementarna ti govori da da da da, ma o čemu pričamo. Pa radite od ljudi idiote, i od nas ste radili, idiote. I mjere koje ste vi donosili uzrokovali su veće štete od samog virusa i to je činjenica i to je istina. Argumentirat ćemo to, argumentirat ćemo. I ja se želim sad zahvalit građanima slobodni zajedno, Andriji Klariću, Ponošu, Arni, Babac, kolegama u saboru Lenartu, našim Suverenistima, svim dragim ljudima koji shvatili da je ovo jedna od najvećih borbi u posljednjih 30-ak godina sigurno, a možda i više u kojima se išao ugnjetavat narod, a išlo se zaradit i okrenut milijarde i vidjet kako će se ljudi ponašat, kako će se kretat u svemu tome. sportaša, generacije sportaša. U mojoj Rijeci na mom Kvarneru zabranili ste jedriličarima jedrenje, zabranili ste čovjeku da sjedne u jedrilicu i sam izađe na more. Ne znam gdje gdje bi on trebao širit virus. Zabranili ste tenisačima, zabranili ste, sjećate se onog famoznog objašnjenja teniske loptice. Zabranili ste nogometašima na otvorenom da se bave sportom, mladima, a znamo koliko je važan sport. Uništili ste klincima djetinjstvo lock downom, nikada nismo imali više suicida, nikada nismo imali više mentalnih oboljenja. Što mislite zašto. Možda radi klimatskih promjena ili radi toga jer ste pristali na igru europskih moćnika i Bruxellesa. Uveli ste lock down, stavili ste klincima dakle u školama online nastavu, a onda kad ste vratili klince u školu onda je tamo tlačenje djece do kraja, s maskom cijeli dan. Djeca su se vraćala, udisala su taj otrov iz maske s osipima po licu i to. Pa tko, koji zdravi čovjek i razborit bi takve mjere donosio za svoju djecu. Znamo i za majstore iz HDZ-a, znači sina od bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a, a ne govori se o njegovoj majci koja je upravnom vijeću je li, Varaždinske bolnice, šefica o malom poduzetniku Filipu Mihaliću koji je krivotvorio testove, malo Kina, malo Turska prepakiraj brate, ovo-ono. Čovjek zaradio desetke milijune kuna i kupio si Lamborginija Huracana od tri milijuna kuna, a država je uredno naručivala od njega testove, malo je. Tko zna di je to sve završilo. U Matuljima je bila policijska blokada, vi niste davali ljudima 100 metara da pređu, policijska blokada iz Matulja u Kastav iz Kastva u Matulje. Niste ljudima dali da izlaze iz kuća. I sad bi mi sve to trebali zaboraviti. Tražili ste da samo necijepljeni se testiraju, a jasno se pokazalo i o tome su govorila sva znanstvena istraživanja da i cijepljeni prenose virus. Uveli ste lock down, al ne samo to, kad ste uveli Covid potvrde, dakle imali ste svjedočenje u Bruxellesu SIO Pfizera i žena kaže ni ne trepne, pa mi nikad nismo radili nikakva testiranja za sprječavanje širenja virusa, ne trepne, a vi ste lagali narod, uvjeravali narod da zato jer se uvode Covid potvrde će se spriječiti širenje virusa, a u stvari koja je istina, pa vi ste samo htjeli ljude bocnuti. Pfizeru stavit u džep još koji miliončić i da to raste i da raste i da raste. I stvarno legitimno je pitanje, korona je i dalje među nama, doktorica je to dobro rekla jedina predstavnica ljevice zastupnica, vrijedna zastupnika Marić i ljudi i sad umiru kao od gripe jel tako cijelo vrijeme, dakle nažalost ljudi umiru. Ljudi i sad umiru od korone i mene zanima jeste li evo vi kad dođete za ovaj mikrofon recite koliko doza ste primili da budete sigurni. Jeste li svi koji ste to zagovarali na petoj, šestoj ili sedmoj dozi? Koliko doza ste primili? 230 milijuna eura ste potrošili na cjepivo. Naručili ste preko 19 milijuna doza cjepiva, pa kakvo je to vođenje politike. Lockdown Covid politike dovele su do osiromašenja građana, uništenja sportaša, klubova, pad kulture, pad gospodarstva, inflaciju, rast cijena svega, pad kvalitete obrazovnog sustava i umiranje naših građana, to treba reći, od mnogo opasnijih bolesti koje se zanemarilo, samo se produžilo liste čekanja, sulude neke mjere po bolnicama, narudžbe i sve ostalo. Kolaps zdravstvenog sustava se dogodio i to znate vi koji radite u sustavu, a to znamo mi koji imamo nekoga u sustavu, a danas se svi pravimo blesavi tko ono zec kad u šumi sretne medvjeda, baci se na leđa i pravi se blesav. Ovdje kad smo citirali prof.dr.sc. Ioannidisa, kad smo citirali njegove vapaje nema smisla lockdown, jedan od najcitiranijih znanstvenika svijeta vi ste se nama smijali, rugali ste se ovdje, a onda kad sam ja organizirao okrugli stol u Hrvatskom saboru s akademicima, sa prof.dr. Laucom, sa ljudima iz zdravstva, iz struke, s epidemiolozima, sa genetičarima i pozvali vas da dođete da sučelite, da vi kažete što mislite, da uđete u raspravu, nitko nije došao. I to govori sve o vama. Dakle, vi ste jednostavno provodili jedne politike možda rekoh stvarno ste sami vjerovali da je to istina i s tim nemam problem, ljudi često znaju vjerovati u svašta, ali ako si uvjeren da je to istina ja s tim nema problem, ali imam problem sa svim onim korona profiterima koji su prije pandemije i vi to znate o kome pričam, imali na računu 100 kuna, al poslije pandemije su imali stotine tisuća kuna. E to će se istražiti kad dođe vrijeme. Trag novca ne može nestati. Otvarale su se firme i mi imamo podatke, otvarale su se firme, množio se novac svaki dan. Firma koja je imala profit dakle do pandemije na računu, čekajte kod ovog majstora 700, 800 kuna znači malo mrvicu više od 100 eura, poslije pandemije je čovjek prijavio 6-7 miliona kuna. Kako? Pa zato jer je bio u talu, jer je bio u dogovoru. I takvi ljudi će odgovarati. Sad trenutno ne može jer je sustav zarobljen. Naš sustav je zarobljen koruptivnom mrežom, koruptivnom hobotnicom, nema možda hrabrosti ni kod onih koji bi trebali biti hrabri pa da istjeraju istinu na tamo na čistinu, ali promijenit će se klima, progledat će mnogi ljudi, već su progledali. I ja vjerujem da demokratski, pravedno, pošteno, ništa huškački, legitimno da će se provesti istrage i kod onih ljudi koji su okrenuli bogatstvo na strahu hrvatskih građana jer su plašili namjerno ljude i mnogima su uneredili živote i zdravlje, nitko ne želi preuzeti odgovornost. Kako kaže Pfizer sada izbor je bio slobodan …/Govornik se ne razumije./… kaže nitko vas nije tjerao to je vaš, to je vaš odabir pa vas nitko nije tjerao da se cijepite. A naši očevi koji su stradali, naši u obitelji koji su stradali e oni laj na Mjesec i želi se kome hoćeš jer o temi nitko ne brine nego padnu na teret obitelji. To nije pošteno, to nije pravedno i zato ćemo tražit pravdu i čekat ćemo koliko god treba da ju i ostvarimo. Evo u iščekivanju pravde u ime predlagatelja kolega Raspudić, izvolite. O apsurdnosti konkretnih situacija na terenu koje su nastajale kao posljedica potpuno nepromišljenih i nerazumnih odluka stožera govori samo par primjera. Recimo, profesori su morali imati Covid potvrdu, a studenti nisu kao da nisu u interakciji u istom prostoru ili primjerice nismo mogli bez potvrde u knjižnice, zatvorene knjižnice, ali može u shopping centre. Dakle, virus preferira iz nekog razloga biblioteke, a kao kuga bježi od shopping centara. Spominjao se i visoki broj umrlih u Hrvatskoj. Tu s vladajuće je strane isto tako ostala jedna dvojba. Mi smo dokumentirali predsjednika Vlade koji bi na različit način govorio o broju umrlih, interpretirao ga kada bi mu se spočitavala loša politika jer je jako visok broj umrlih u Hrvatskoj od korone u odnosu na druge europske zemlje, on bi rekao ali znate treba vidjeti što je od toga s Covidom, a koji su umrli od Covida. Tad bi razlikovao, a kada bi trebalo opravdavati nove drakonske mjere ili strašiti narod tad bi on kategorički govorio taj broj to su umrli od Covida. Dakle, i to ostaje potpuno nejasno, a vrlo jasno je bilo od predsjednika Vlade da se taj broj umrlih ovisno kako mu je politički odgovaralo interpretirao ovako ili onako. Ja nažalost nisam dobio i moram izraziti svoje nezadovoljstvo i javnost barem oni koji dođu do mogućnosti da vide ovu raspravu to su jasno mogli i vidjeti, ja sam postavio pristojno tri vrlo kratka i jasna pitanja i potpredsjedniku Vlade Božinoviću i ministru Berošu. Pitanje prvo je glasio zašto se cijelo vrijeme oprema nabavljala mimo Zakona o javnoj nabavi, a kasnije je Hrvatska istovremeno respiratore koje je zajednički nabavljala unutar EU je normalno išla procedura javne nabave? Nisam dobio odgovor na to pitanje nego mi je odgovorio na nešto što nisam ni pitao, a to je zašto je išlo pod oznakom „tajno“, pa mi kaže možete sada kliknuti, pa vidjeti sve ugovore. Ali što nam znače ti ugovori kad nije išlo preko javne nabave? Evo nema odgovora na to pitanje. Dakle dragi građani pitajte ih zašto u ove 3.g. i 2 mjeseca nabava te silne opreme nije išla po Zakonu o javnoj nabavi? Drugo pitanje na koje, koje je prešućeno je na temelju čega su uveli covid potvrde i na temelju kojih znanstvenih istraživanja ili koje deklaracije proizvođača cjepiva su davali te covid potvrde cijepljenim osobama u svom mišljenju navode istraživanje Lanceta, najjačeg medicinskog časopisa da i cijepljeni i ne cijepljeni jednako prenose virus? I treće pitanje koje se izravno tiče novca kojeg svi mi dajemo i danas i davat ćemo još u budućnosti jer će ta cjepiva dolaziti iako ih nećemo iskoristiti nego morati zbrinuti onda kao medicinski otpad, zašto Hrvatska za razliku od nekih zemalja poput Poljske, Bugarske, Litve i Mađarske nije zatražila, nije prosvjedovala u Briselu i zatražila reviziju tih ugovora s farmaceutima? Zašto se bojimo talasati? Pa riječ je o, o, o, o našem novcu, ne možemo se mi razbacivati tek tako i čašćavati Pfizere i ostale za cjepiva koja nam uopće više ne trebaju. Evo to su neke stvari na koje nažalost ovdje danas od onih koji su ga morali dati odgovor nije stigao. Hvala. Imamo i prijavljene dvije replike, prva je kolege Bože Petrova, izvolite. **Petrov, Božo (MOST)** Kolega Raspudiću, u trenutku kada ste spominjali ove primjere koji su pojedini bili stvarno apsurdni, pa evo jedan primjer koji niste spomenuli. U određenom trenutku oni koji su mogli radit su bili casina i kladionice, a u isto to vrijeme su dječje igraonice i kafići bili zatvoreni, jedan od tih primjera, kao što ste neke druge primjere navodili. Al ono što mene zanima, danas su ovdje bila dva ministra, bio je Božinović, bio je ministar Beroš, mene zanima kako komentirate njihovu reakciju na ono što ste izlagali na samome početku. Ja ih iskreno ni ne vidim ovdje, uspjeli su zbrisati u roku od 15-20 minuta, mene zanima jesu li vam odgovorili i na jedno pitanje? Hvala vam. Nino (MOST)** Pa evo nažalost nisam dobio odgovore na konkretna pitanja s tim da moram primijetiti različitu taktiku kod ministra Beroša i kod ministra Božinovića i potpredsjednika Vlade Božinovića. Dakle Božinović se odlučio na onu potuljenu taktiku je li glavu u pijesak i čekaj da prođe, dakle na dva pitanja nije odgovorio, na treće pitanje nije odgovarao na ono što sam ga pitao nego na ono što ga nisam pitao, dok ministar Beroš je odabrao očito kamikaza pristup gdje nas je sve skupa vrijeđao i govorio sasvim suprotno od onoga što smo mi i tada zastupali i sada tražimo, a sve ono što je govorio se de facto može, može primijeniti na, Ali sve ovo što sam čuo danas me uvjerilo još jednom, da čim se promijeni vlast da ovo Istražno povjerenstvo čim prije treba osnovati i stvari prokopati jer očito dubinski skrivaju neke stvari i mimo onih na koje, koje smo naveli ili na koje smo replika. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, mogu se složiti, već sam nešto i rekla, sa nekim stvarima koje ste iznosili, oko dvostrukih mjerila, stožera, oko nelogičnosti pojedinih odluka itd., međutim zanima me, obzirom da je i kolega Miletić evo iznosio stavove očito vas svih, da ste vi bili sad na vlasti odnosno da ste na vlasti od 11. ožujka 2020. kada je proglašena pandemija i s obzirom da ste dosta toga iznijela, pa nije trebalo ovo, pa nije trebalo ovo, pa nije trebalo ovo, nije trebalo ono, što biste vi bili napravili sa ciljem da se zaštiti zdravlje ne pojedinaca nego cijelog društva, znači je s jedne strane slobode svakog od nas, ali sloboda ima svoja ograničenja kada ugrožava život i zdravlje drugoga, znači morao bi biti nekakav balans, što biste vi konkretno napravili da ste eto na vlasti? Zahvaljujem. Evo ovako konkretno, prvo ne bih postupao po čl. 16. nego po čl. 17. jer je za takvo ograničenje ljudskih prava i sloboda nužan što širi društveni konsenzus, a on je postojao u saboru i gdje je potrebna dvotrećinska većina, a ne puka natpolovična za ta ograničenja, to je prva stvar. Zatim postupao bi po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a ne po Zakonu o civilnoj zaštiti. Priču bi mi vodio ministar zdravstva i medicinska struka, a ne pendrek i, i, i ministar unutarnjih poslova. Bio bi transparentan prema javnosti, dakle ako proizvođač cjepiva nije uopće deklarirao i nisu izvršili istraživanje, kao što su sami priznali lani u Europskom parlamentu, na to prenosi li cijepljena osoba virus, rekao bi to transparentno građanima, konzultirajte se sa svojim osobnim liječnicima, oni najbolje znaju vaše zdravstveno stanje i procijenit će je li vam veći rizik od jakog respiratornog virusa ili od cjepiva koje je nužno eksperimentalno jer je tako malo vremena prošlo. Dakle po drugim zakonima transparentnije je slušajući struku, a ne pendrek bi postupio.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovane državne tajnice i državni tajniče, kolegice i kolege, početak pandemije je proglašen 11.3.2020., znači 3 i pol godine su prošle. Podsjećam da je mobilizacija zdravstvenih djelatnika odnosno zdravstvenog sustava proglašena 15.3.2020. kraj pandemije 11.05.2023. i upravo zbog te mobilizacije zdravstvenih djelatnika koji samo, sama pripadam mislim da imam nešto i za reći i u ime svih tih djelatnika u zdravstvu koji su podnijeli najveći teret zbog ove pandemije. Hrvatska je rekli bismo odmah nakon trenutka proglašenja pandemije, krenula sa provedbom epidemioloških i drugih mjera koje su bile usmjerene na suzbijanje infekcije i bilo je rečeno da se te mjere donose tako da odgovaraju potrebama danog trenutka i traju samo dok to okolnosti zahtijevaju. I mi smo to sve skupa podržavali iz početka međutim problem je bio što se sa mnogim mjerama stalno kasnilo odnosno kasnilo se jel. Bile su nedovoljno obrazložene od strane Stožera i Vlade. Bilo je kalkulacija prema političkim potrebama, bilo je vrludanja, bilo je dvostrukih mjerila. Nešto smo već argumentirali tijekom ove tri godine nešto ćemo još ponoviti. Nije se jasno obrazlagalo građanima sve što se poduzima, nije se jasno reklo, kod ovakvog broja zaraženih, hospitaliziranih, umrlih, cijepljenih ide ovaj set mjera, a kod nekog drugo broja ide drugi set mjera. O semaforu mjera smo vam više puta govorili, o potrebi da se provede jasna cost benefit analiza također. Kampanja za cijepljenje je bila manjkava, procijepljenost stanovništva preniska. U Europskoj uniji, ostatku Europske unije, odraslih je procijepljeno 86%, ispravite me ako griješim, al sad sam pogledala podatke. Zašto smo mi po procijepljenosti treći najlošiji. Nekonzistentna je bila komunikacija i zbunjivanje građana. Stožer je bio kontaminiran različitim kasnim i krivim odlukama i greškama. Međutim greške koje su bile nismo čuli zapravo da se itko od premijera, Stožera, Vlade javno ispričao građanima zbog tih grešaka, a lijepo smo vam dobronamjerno govorili recite, ok, pogriješili smo tu i tu, zakasnili smo ovo ono, sigurno biste imali veće povjerenje građana. Nismo vidjeli plan kampanje tko je nositelj kampanje cijepljenja, da li Vlada, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Stožer i tko je onda odgovoran za manjkavu kampanju. Nedovoljno se slušala struka, imali ste znanstveni savjet da sa različitim članovima i pripadnicima i različitih političkih opcija i koji nisu politički angažirani, međutim nije se slušao glas većine u tom znanstvenom savjetu ili barem se dopustilo da ona manjina koja je bila protiv svih ovih odluka većine, a koju smo podržavali bili su glasni. Bili su glasni, iznosili su stavove koji su zbunjivali građane i koji su upravo doveli do ovoga što evo kolege tu sad prezentiraju. Nema službenih zapisnika, ja sam tražila zastupničko pitanje za službene zapisnika znanstvenog savjeta. To nisam još dobila, prošli su mjeseci. Da, vi ste jednu rečenicu iznijeli kolege iz Mosta u svojem uvodu, da u protekle tri godine svjedočili smo u modernoj povijesti neviđenom ograničenju ljudskih prava i sloboda. da je bilo izrazito ugroženo zdravlje i pojedinaca i cijeloga društva, odnosno cijeloga svijeta uz visoki broj oboljelih i umrlih. Virus nam je bio nepoznanica, u početku ni znanost ni struka nisu znali puno međutim udružile su se snage da se o virusu i o bolesti sazna što više. Krenulo se u ubrzani razvoj neškodljivog i djelotvornog cjepiva. To je bio naravno zajednički cilj u tom smislu smo mi to svi skupa podržavali, a kako su se nekakva znanstvena saznanja skupljala, tako se to onda jednim dijelom zapravo i komuniciralo ali opet kažem nedovoljno da to svi građani shvate. Moramo naravno razgovarati o tome zašto je RH naručila 19 milijuna doza cjepiva, iskorišteno je samo 5 milijuna. Puno je novaca u to uloženo, puno je doza bačeno, dosta smo toga i donirali. ako računate broj odraslih građana, pa da se svaki cijepi tri puta to je opet daleko od onog broja od 19 milijuna odnosno isporučenih 12 milijuna i nešto. Također moramo razgovarati o tome zašto su se dogodile nelogičnosti i političke kalkulacije, zašto se proglasila pobjeda nad pandemijom pa su se održavali parlamentarni izbori za vrijeme epidemije bez adekvatnog zapravo držanja onih uputa epidemiologa. Puno moramo razgovarati o svim sumnjama na Corona profiterstvo na različite unosne informatičke poslove koji su dodjeljivani cvjećarnicama itd., itd. Što se tiče uvođenja Covid potvrda to naravno da možemo razgovarati ali ne možemo reći da su one bile potpuno nepotrebne. Bilo je nelogičnosti i o tome treba razgovarati ali baš reći da je to bilo potpuno nepotrebno, tu se ne možemo složiti. Isto tako možemo razgovarati o pandemiji da li je baš dobro bilo o kampanji jel, da li je to baš bilo sjajno naglašeno cijepi se, misli na druge ali ne mogu se složiti da je to sve skupa bila opasna i totalna laž. Također treba valjano tumačiti ovoga rezultate znanstvenih istraživanja i točno zapravo znati zapravo protumačiti što ona kažu. Dakle nije nitko rekao da cjepivo 100% štiti ali je sigurno bilo, a i to je praksa dokazala to vam mogu i mnogi moji kolege u zdravstvu reći, ja i sama isto tako, da je sigurno bilo manje teških kliničkih slika i smrti i teško hospitaliziranih kod onih koji su se adekvatno cijepili. Možemo također razgovarati o narušenom mentalnom zdravlju i djece i mladih, naravno i odraslih. Što se moglo bolje napraviti, koje će biti daljnje posljedice? Što se tiče ovih ciljeva istraživanja koje ste naveli, da naravno, rekla sam već, sve okolnosti nabave cjepiva protiv Covida 19 nas zanimaju. Ovo što ste govorili o Zakonu u javnoj nabavi, zašto je proglašeno tajnom, također treba razgovarati o tome. O Covid potvrdama, već sam rekla postojale su nelogičnosti. O popuštanjima mjera, tu opet naglašavam, govorili smo o semaforu mjera kad je koje trebalo mjere popustiti, kad koje dodatno ili brže uvesti. Zatim preporuke o cijepljenju, naravno da je tu velim bilo sve skupa premalo iskomunicirano prema javnosti i naravno da li je Vlada RH napravila valorizaciju svih posljedica epidemije to ste naveli ciljanju istraživanja, s tim se slažemo. Pogotovo treba razgovarati o visokoj smrtnosti. Znači već sam nešto govorila i u replici i u stanci zašto smo mi sedmi u svijetu, zašto smo lošiji od 200-tinjak zdravstvenih sustava drugih zemalja i što se trebalo napraviti drugačije. Isto tako, razgovaralo, treba razgovarati o nedostupnosti svih lijekova za liječenje liječenje Covida-19 u hrvatski bolnicama u trenutku, znači mi smo tu ovaj imali i interpelaciju o nedostupnosti lijekova, nije bilo u svim ustanovama Remdesivira, o Paxlovidu također bi trebalo razgovarati. Tako da svakako naravno da su sve ove institucije koje navodite, tu fali još i znanstveni savjet one koje bi trebale dati odgovore na pitanja. Međutim, mi sigurno nećemo podržati tvrdnju da su Covid potvrde bile potpuno nepotrebne, da je cjepivo više štetilo nego koristilo. Također, da je uvođenje online nastave donijelo više štete nego koristi, to sigurno nećemo podržati u potpunosti. Znači možemo razgovarati o tome da se negdje online nastava morala prije ili kasnije uvesti. Također, o mentalnom zdravlju također moramo razgovarati, ali ne možemo reći da je veći rizik za sve nas od cjepiva, a ne od virusa. I opet podcrtavam razgovarati i tražiti zapravo koje su se greške napravile i što drugačije napraviti da ne bude se više ponovila situacija da smo u svijetu sedmi po broju umrlih na broj stanovnika. Podsjetila bih da je 2020. umrlo 5.229 ljudi više nego 2019., 2021. 5.689 više nego 2020., dakle umrlo nam je ukupno 18.414 naših građana, a 2022. evo je napokon bilo 5.733 manje umrlih nego 2021. Kad gledate 2020., '21., '22. Covid je kao uzrok smrti treći odnosno četvrti četvrti po redu. Dakle, odnešeno je previše života i kao evo medicinar, a i nekakva doktorica znanosti znam kako treba iščitavati znanstvena istraživanja i što bi zapravo trebalo bolje napraviti u ovoj sveukupnoj borbi protiv pandemije. Nadalje, što se tiče samom izvješća odnosno mišljenja Vlade to bi prošla onako taksativno. Mislim da neke stvari treba naglasiti. Vlada navodi da su mjere imale cilj zaštite najboljeg interesa stanovništva, da ali opet naglašavamo bila su dvostruka mjerila, nekonzistentne odluke, kriva komunikacija i to jednostavno trebate priznati da se više ne ponovi. Što se tiče nabavke medicinske opreme i usluga kaže se da su nadležna tijela transparentno postupala, a opet pitamo onda što je sa nabavkom lažnih testova i tko će za to odgovarati jer smo u krajnjoj liniji svi mi te testove skupljali ovaj kupovali, a kad smo govorili o robnim zalihama nije nam nitko rekao da može garantirati da ti testovi nisu dospjeli i u robne zalihe. Isto tako kad se govori o nabavi, žurnoj nabavi pojedinih roba i usluga što je išlo mimo Zakona o javnoj nabavi pitamo da li je tada zaista sve bilo transparentno. Što se tiče procjene količine cjepiva, to sam već rekla. Znači mislim da je bilo, stvarno ne znam na temelju čega je bilo ovaj računato za RH 19 miliona cjepiva. Tu navodite da smo eto čak i manje od nekakvog postotka za koji smo se obvezali, međutim kad računate zdravo logički broj odraslih stanovnika, pa ne znam puta tri, četiri čak da cijepljenja stavite, pa to je mislim puno, puno manje od ovoga što je bilo naručeno. Što se tiče prebacivanja škola na online nastavu, mnogi su nam se zapravo roditelji javljali sa vapajima čak da se obratimo i zavodu za javno zdravstvo i struci itd. da se prije uvede čak online nastava nego što se uvelo, tako da nije baš ono što vi tvrdite da je to bilo potpuno štetno. Naravno da bismo mi svi radije da nije uopće bilo potrebe niti lockdownom, niti online nastavom itd. Kažem o mentalnom zdravlju se itekako mora razgovarati koje je narušeno pogotovo našoj djeci i mladima. Nadalje, što se tiče kampanje tu navodite u ovom mišljenju Vlade nešto iz čega se iščitava da se zapravo prebacuje odgovornost na građane. Znači bolest nam je bila u svakom slučaju nepoznanica, kampanja je bila nažalost manjkava, a zdravstvena pismenost građana niska, pa to smo govorili, to su i kolege govorili i na odborima koje smo imali i na tematskim sjednicama, loši smo po tome u EU i očito je trebalo malo više truda da se ta kampanja pojača pojača i da ljudi shvate koje su prednosti cijepljenja, koje eventualno nedostaci. Sad vidite što se dešava sa hripavcem zbog kojeg također sad imamo problema, najveći broj oni su djeca koja nisu cijepljena ili su nedovoljno cijepljena. Što se tiče Covid potvrda, da, smatramo i dalje je imalo smisla uvesti Covid potvrde, ali je bilo jako puno nelogičnosti. U jednu ustanovu možeš, u drugu ne možeš, ovaj možeš s potvrdom, ovaj ne možeš. Znači to se možemo složiti da je bilo tih nelogičnosti, međutim ne možemo reći da je potpuno bilo nepotrebno. Što se tiče testiranja, znači mi smo, mi smo predlagali ako se sjećate da se testiraju svi djelatnici u zdravstvu i djelatnici u domovima, ja ne znam jeste nekakav bar pilot projekt napravili ili nešto, znači i cijepljeni i necijepljeni pa da onda vidimo kakva je tu situacija. Međutim, o tome zapravo nemamo nekakvih potpunih saznanja. Glede preporuka o cijepljenu, da obiteljski liječnici su bili prva linija s kojima su se pacijenti savjetovali i mogli savjetovati, naravno i mi specijalisti i subspecijalisti po bolnicama i po drugim zdravstvenim ustanovama i pacijenti su se mnogi i obraćali za savjetovanje, bila i savjetovališta čak i evo u mojoj županiji, međutim ono što je bio problem to su oni kolege i iz ovog doma, a i van dakle možda javne osobe koje su itekako svojim izjavama zbunjivali ljude i odvraćali ih od cijepljena i to ne možemo nikako podržati. Što se tiče istraživanja utvrđivanja posljedica cijepljenja, da potrebna je transparentnost i stalno izvještavanje javnosti. Bilo je prijavljeno 6.743 sumnje na nuspojave cjepiva, a bilo nas je procijepljeno 2 milijuna i 251 tisuća cijepljenih sa dvije doze, pa eto onda bi još samo voljeli znati koliko je bilo smrti od cjepiva, ne znam da li je jedna, docent Capak vi možda znate kolko je bilo smrti od cjepiva, ima li uopće to možda ako nam se obratite? Mi smo kao oporba, pogotovo mi koji smo i struka, zajedno sa strukovnim udrugama upozoravali što bi trebalo napraviti drugačije. Govorili smo o nedostupnosti lijekova za liječenje covida, u jednom trenutku govorim remdesivir, pakslovid. Imali smo interpelaciju u radu Vlade RH u vezi s pripremama zdravstvenog neke stvari je ipak trebalo poslušati, a nije se poslušalo, tako da velim s nekim stvarima se slažemo, s nekima ne u ovom vašem izvješću. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Evo sad će kolega Miletić u ime predlagatelja još dodatno pojasnit Hvala vam predsjedavajući. Pozdrav još jednom svima. Mislim da je u redu da u posebnom obraćanju se zahvalim nekim ljudima. Prvo još jednom želim priznati da nisam bio dovoljno hrabar kad je kolegica Karolina Vidović Krišto odbila nositi masku, masku za koju znamo poslije da nema nikakvog efekta i svi znanstveni radovi govore o tome da svaka maska ima klasifikaciju, da se one kirurške moraju mijenjati svakih 20-tak minuta, da jedino one sa filterima bi spriječile eventualno je li opasnost virusa, unošenje virusa u sebe, a ove maske su bile simbol. Mene je tad, ja sam bio tad, nisam ni znao šta se događa i nisam bio dovoljno odvažan, nisam bio dovoljno hrabar, a zanimljivo je to, ja mislim smatram se hrabrim čovjekom i nisam bio hrabar i Karolina Vidović Krišto želim ti se ispričati i nadam se da nikada više u, u bližem životu je li dok sam u snazi da neću posustati kada bude trebalo bit hrabar, evo. Želim se zahvaliti Arni Šebalj, želim se zahvaliti Velimiru Ponošu, želim se zahvaliti Andreju Klariću, Andriji Klariću, želim se zahvaliti akademiku Paveliću koji je tone i tone tereta dobio na svoja ramena, na svoju glavu vrijeđanja, difamiranja najgore vrste, vrhunski znanstvenik, akademik i sada sudskim putem natjerava se, velika nepravda mu je učinjena. Želim se zahvalit evolucijskom genetičaru Loši, želim se zahvaliti Sandri Babac i Alanu, Maši Medo, Aniti Šupe, Toniju Cetinskom i cijeloj ekipi Slobodni Zajedno. Poslije im se priključio i Gordan Lauc i Bogu hvala da je čovjek progledao, puno toga je on govorio o zakulisnim igrama koji su se tamo vodili i interesnim lobijima, a Nenad Bakić je posebna priča, čovjek je noćna mora nesposobnih epidemiologa koji nisu znali jednu krivulju izračunati i njihov doprinos je golem, golem, golem u sprječavanju interesnih skupina i u sprječavanju obmanjivanja i u otvaranju očiju odgovornima da ipak nisu poslušali ove interesne lobije unutar onih koji su donosili odluke. Svima veliko hvala, posebice hvala svakome od 430 tisuća naših građana koji su nam dali potpis povjerenja u zimi kada nitko od samostalnosti Hrvatske nije skupljao nikakve potpise za referendum, niti jedna udruga, niti jedna stranka i mi smo se tu izložili, ovdje smo dobili u saborskim klupama notorno vrijeđanje vladajućih i oporbe, notorno vrijeđanje koje čovjek ne može provariti ne znam da je ne znam tko, svetac. Danas ih ovdje nema, popapala maca jezik i to nije u redu, treba uvijek moć priznat da si pogriješio i to je ono što danas govore ljudi, čelnici diljem svijeta, evo i kolega Bartulica je tu, isto je u temi, on zna o čemu pričam, dakle mnogi čelnici diljem svijeta dođu i kažu oprostite pogriješili smo, donosili smo krive odluke, krive mjere, lockdown nije trebao, nismo vas trebali prisiljavati na cijepljenje za virus manje opasan od gripe, od gripe, niko nije rekao da ne postoji i da ga nema i da nažalost ljudi koji su stari i bolesni, koji imaju određene bolesti da nisu tu bili ugroženi, niko nikada to nije rekao, ali vi ste ekipo prisiljavali sve, djecu, grozota, vi ste djecu tražili da se cijepe s tim eksperimentom, katastrofa. Vi ste mlade, zdrave ljude tražili, a vi koji ste u medicini vi znate mi nekad tek za 10.g. možemo dobit neke nus pojave, za 20.g., mi ne znamo što se sve događa i ko će onda položiti račun, oćete pred dragim Bogom to sigurno, al bi trebalo i pred narodom da pravda bar donekle bude zadovoljena. Dakle hvala i svima cijepljenima, mnogi su progledali, mnogi nam danas daju podršku i kažu bili ste u pravu i ja vas molim da ne zaboravite na izborima, evo tu su i kolege iz Domovinskog pokreta, Bartulica, Suverenisti naši, nemojte zaboravit ko je stao uz vas i borio se za vašu slobodu. Ovo nije kraj, oni su samo, sad znaju da su izbori, pa se ekipa malo uvukla u rupe i u podrume, oni će ponovno probati vas tlačiti ako im vi to dopustite. Izađite na izbore i dajte povjerenje onima koji će se boriti za vašu slobodu. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta kolega Bartulica, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, pozdravljam i državne tajnice sa g. Capakom. Drago mi je da je g. Capak u saboru, mislim da je šteta što niste ranije došli na ovaj Okrugli stol, mislim da je dužnost svakog, svake osobe, čelne osobe, pogotovo koja je odgovarala za ovu pandemijsku politiku da odgovara na konkretna pitanja, možda ćemo danas uspjeti. Nije namjera nikoga ispod pojasa napadati, ali treba priznati da više znamo danas nego prije. postoji jedna knjiga autora austrijskog Hajeka, Friedrich von Hajek, Kobna umišljenost, Kobna umišljenost i mislim da ne samo u Hrvatskoj nego mnogi tzv. stručnjaci koji su nametali svoja mišljenja, sad u drugom svjetlu trebaju pogledati što, što znamo i treba ponoviti da nije postojao znanstveni konsenzus od početka. Zapravo suprotno. Na društvenim mrežama suprotno mišljenje ili ono mišljenje koje nije u skladu sa dominantnim narativom je jednostavno bilo cenzurirano. Imamo masovnu pojavu cenzure za vrijeme pandemije što nas treba zabrinjavati. Dakle ne moramo se slagati niti znanstvenici se ne slažu ali treba postojati sloboda. Druga stvar, nema ljevice uz iznimku kolegice Marić. Nikoga nema. Slušamo često sa strane lijeve političke scene argument kad je u pitanju pobačaj, moje tijelo moj izbor, to je kao krunski neki kvazi argument ali kad je u pitanju cjepiva onda nisu bili u stanju to Ali to zaista jest stvar izbora, moje tijelo moj izbor, a ne da građani budu predmeti ucjena i raznih pritisaka i vidjeli smo vrlo ružnih stvari u javnosti. Evo spomenuo sam ranije da osobno znam ljude koji su izgubili radna mjesta i sad su na sudovima i treba gledati kako u drugim zemljama se ti sporovi rješavaju. U Americi se vraćaju na posao sa odštetom. Ja bih se isto ovom prilikom zahvalio nekim pojedincima koji su se izložili za to vrijeme nije bilo zahvalno ni lako. Tu svakako treba istaknuti Nenada Bakića i Gordana Lauca ali i Valeriju Vrčeka, već spomenut Andrija Klarić, ima ih mnogo koji su ustrajno ponavljali neke stvari. I zaista na žalost moramo konstatirati da ljudska prava jesu bila ali što možemo izvući danas kao pouku iz svega toga. Što možemo izvući? Mislim da je to najvažnije za nas koji mislimo trezveno, ne na politikantski način nego cijelo vrijeme smo ja mislim sa pravom upozoravali na moguće zloupotrebe ove pandemije. Prvo treba reć da neki lobiji, konkretno farma industrija je na besraman način iskoristila ovu nevolju. Na besraman način. Vidimo sada da su dionice Pfizera u slobodnom padu, dakle tržište reagira s vremenom i sa novim saznanjima ljudi će gledati drugim drugim očima na ove tvrtke ali treba reći da već se može iščitati iz ugovora koji je potpisan sa europskom komisijom da Pfizer u samom početku je upozoravao da cjepiva zbog žurnosti cijele situacije, nisu na adekvatan način ispitivana, nisu provjerena niti su provedena testiranja na pravi način, nije bilo vremena. I to je pisalo na samom početku u tom ugovoru koji se može pronaći. Prema tome ljudi koji su bili skeptični prema nečemu što se vrlo brzo na hitan način izumilo sad se može sa, sa više mudrosti, rekao bih dati zapravo za pravo tim ljudima koji su bili skeptični, pogotovo za cijepljenje svoje djece. Ja nisam upoznao niti jednu osobu, niti jednog roditelja koji žali da nije cijepio svoje dijete. Niti jednog roditelja nisam upoznao, a sa mnogima razgovaram. Vi ste naručili 19 milijuna doza, dakle uključili ste i pretpostavljam svu djecu u Hrvatskoj. Znači po vašoj procijeni trebali su dobiti 5 doza cjepiva i svako dijete. Dakle, imamo paralelne stvarnosti i smatram opet da roditelji koji su razborito vodili računa o interesu svoje djece su dobro procijenili jer djeca nikad nisu bila rizična skupina. Nikad. Drugo, treba spomenuti što se sprema nakon svega ovoga, zašto su pouke važne. Jer Svjetska zdravstvena organizacija sprema protokole za tzv. buduće zdravstvene krize. ti protokoli će nametati opet svim državama koje budu potpisnice određene mjere u datim okolnostima koji mogu se dogoditi ili pojaviti u budućnosti. Dakle nisam siguran da smo izvukli pouke, mogu razne interesne skupine ponovno iskoristiti nevolju i nametati određena rješenja i onda ćemo svi će u toj nevolji reagirati kako najbolje zna, ali gubi se sloboda. Malo pomalo gubi se sloboda. Vidjeli smo što se dogodilo u nekim zemljama. Moram tu reć kad se gleda svijet u cjelini, u Hrvatskoj prilično dobro ću tako reć, prilično dobro u odnosu na neke druge. Kanada, Australija, to je horor. Australija je imala Covid logore. Da je Hrvatska reagirala relativno rekao bih dobro, u smislu da je bilo zdrave skepse pa i otpora prema nekim nametnutim rješenjima. Što sa štetnim posljedicama? Spomenuo sam sudske sporove. Kako će se riješiti, ne znam, to je na sudovima međutim sad se može konstatirati da ljudi koji su žrtvovali svoja radna mjesta jer nisu htjeli se pokoriti iz svojih svojih osobnih razloga morali bi po mom dubokom uvjerenju se vratiti na posao. I dalje ćemo ustrajati na tom. Što se tiče konkretnih brojki valja ponavljati jer smo tražili više puta, ja sam tražio od ministra Beroša više puta konkretne podatke koliko je Hrvatska izdvojila i znamo da javni novac, novac koji se nalazi u zdravstvenom sustavu je ograničen. Dakle, ogromni iznosi su potrošeni i na cjepiva koji će se na kraju ili donirati, baciti i slično. Tko će odgovarati za to? Tko će odgovarati za to? Ponavljam, vi ste predvidili da svako dijete treba dobiti 5 doza. Tko će odgovarati za to? To su veliki iznosi. Evo, što se tiče EU tu se spominje kako cijela Europa se nalazila u neznanju, nije se znalo unaprijed neke stvari, pa treba reći da EU je potpuno zakazala u ovome svemu i još se vode istrage zbog nabave i oko uvjeta koje, koje su sklopljene. Dakle, netko je na besraman način iskoristio ovu nevolju. EU piše u Vladinom mišljenju je naručila preko 4 milijardi doza, ponavljam 4 milijardi doza. Sjećam se jedne scene iz Davosa kad je šef Pfizera izbjegavao pitanje jednog novinara koji ga tamo na neki način proganjao. Imao je, ponos, ponosno je sudjelovao na ovom ekonomskom forumu, ali nije htio odgovoriti niti na jedno pitanje tog novinara koji je usamljen sa kamerom ga pratio i veliki čelni čovjek Pfizera koji je tada zapravo gospodario našim sudbinama nije bio u stanju odgovoriti na jedno pitanje i sad su mu dionice u slobodnom padu. Dakle, treba ponoviti i ne zaboraviti da na jedan ružan način mnogi građani su diskriminirani bili, šikanirani, difamirani. Tko god je bio kritičan u ovom saboru isto je bio izložen strašnim napadima i moram jer ne mogu jednostavno ne vidjeti te nelogičnosti pa i licemjerja. Dakle, kad je u pitanju cjepiva stalno se spominje sloboda i zdravlje druge osobe, a kad je u pitanju pobačaj gdje opet se radi o životu životu drugoga onda se šuti, onda to uopće nije tema. Svaki učenik u gimnaziji iz osnovne biologije zna da se radi o dva tijela, ne samo jedno tijelo. Prema tome, tu ljevica se osramotila rekao bi, osramotila. I tko će vas ozbiljno shvatiti kad u budućnosti govorite o ljudskim prvima, potpuno u ovoj nevolji bez obzira na razlike ste zakazali i zapravo razotkrili koliko vaša retorika je plitka, neutemeljena, nedosljedna, smiješni ste. Zaista ste smiješni i zato niste ovdje danas. Volio bih polemizirati sa pojedincima koji su strašne stvari ovdje govorili. Dakle, ponovit ću nije postojao znanstveni konsenzus od početka, svako da tako kažem nepodobno mišljenje je cenzurirano bilo što je veliki problem samo po sebi. Dakle, veliko je pitanje kako će, kako ćemo se odnositi prema tim gigantima koji određuju što je istina, što se smije govoriti. Sjećam se na samom početku dvojca liječnika iz Los Angelesa su samo pustili na Youtube svoja zapažanja kako su primili te pacijente koji su zaraženi bili i kako, i koju terapiju su dali i neki epilog, nešto su objašnjavali. To je u par dana dobilo preko 5 miliona pregleda i Youtube naglo skinulo, skinuo taj uradak. To nije dobar znak. Svi se zalažemo za slobodu govora, za demokraciju, ali u nekim stvarima jednostavno se to začas žrtvuje, Dakle, da rezimiram. Bilo je pogrešaka, nije bilo jednostavno znat u početku u kojem smjeru će stvari ići, ali s vremenom, s vremenom mislim da se sve više vidi da oni koji su upozoravali, oni koji su bili skeptični, oni koji su govorili o profiterstvu i slično su bili bili u pravu. I mislim da treba ustrajno inzistirati da ljudi koji su izazvali to odgovaraju. Ja ću reći na kraju jer želim bit evo baš objektivan i pravedan da u datim okolnostima Vlada se trudila prilagodit se novim spoznajama i slično, ali mislim i sve sam uvjereniji u to da nije bilo opravdano uvesti Covid potvrde, pokazalo se iskustvom mnogih zemalja da ta mjera nije spriječila širenje zaraze, nismo to morali učiniti velike šte su nastale i sama kolegica doktor Marić spominje nelogičnost, negdje se smjelo, negdje se nije smjelo. Dakle, da u samom provođenju te mjere nije stožer zapravo bio dosljedan sam sebi. Kažem treba trezveno hladne glave, žao mi je da niste došli na okrugli stol, na ovaj način sam htio otvoriti raspravu ranije, nikad nije kasno, ali zaista trebamo izvući pouku jer sve mi se čini da u budućnosti ponovit će se tzv. zdravstvena kriza, pa ćemo sve otpočetka, hvala. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit kolega Mladen Karlić, jedan Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane državne tajnice i suradnici, poštovane kolegice i kolege, nekoliko dana sam se pripremao za današnju raspravu želeći vam iskreno i ozbiljno kao liječnik obrazložiti nekako kronologiju nastanka ove nezabilježene pandemije u posljednjih 100.g., međutim nažalost vidim da ovaj prijedlog zastupnika Mosta je neozbiljan, da je, nema podršku niti jedne oporbene stranke, pa čak nema podršku niti onih zastupnika koji su potpisali ovu, ovaj zahtjev, ovaj prijedlog, nema čak ni zastupnika Mosta svih koji su tu, pa nema baš ni onog liječnika koji je jedini nekako u Mostu koji bi možda mogao nešto ozbiljnije reći, očito ne želi jer je svjestan zapravo da ovo, da je ovo još jedan politikanski pokušaj čiji smisao je narušiti ugled hrvatske Vlade, narušiti ugled Nacionalnog stožera Civilne zaštite, narušiti povjerenje hrvatskih građana u zdravstveni sustav koji je moramo priznati jedan od boljih u Europi. Vrlo je neozbiljno i opasno u vrijeme epidemije poticati ljude na okupljanje, negirati učinke cjepiva, štititi, širiti teorije tzv. čipiranja, što je bilo prisutno, narušavati ugled kod zdravstvenih djelatnika, a unatoč činjenici da u svijetu je zaraženo ukupno 696 milijuna ljudi i umrlo 6,9 milijuna ljudi i da je koronavirus još uvijek prisutan u populaciji, srećom u puno manjem i blažem obliku, mutira nekako ipak u jednom blažem smislu. Naštetili ste ovim prijedlogom našim građanima, igrali ste se životima najranjivijih od kojih su mnogi preminuli upravo zbog ne cijepljenja, a vidimo sad u Hrvatskoj porast broja zaražene djece hripavcem kao posljedica upravo te kampanje da se ne cijepite, da se, da i mnogi mladi ljudi posebno odustaju od cijepljenja i to se sada evo vraća kao bumerang i bit će još, vjerojatno još i gore od toga. Sve što navodite u ovim vašim prijedlozima nema ni stručnog niti pravnog uporišta. Ovakvi istupi protiv znanstvenih i stručnih utemeljenja najviše bi trebao zabrinjavati liječnike i liječničke institucije u RH. Svaka donešena mjera od strane Nacionalnog stožera, a bilo ih je 530 i sad sa ovom zadnjom kad je epidemija završila, 531 odluka, donešena je kao rezultat promišljanja epidemiološke struke i to ne samo hrvatske nego i svjetske epidemiološke struke gdje su se međusobno i slagali i dogovarali i razgovarali da bi donijeli najbolje mjere, a s ciljem zaštite zdravlja populacije i sprječavanja preopterećenja zdravstvenog sustava. Naravno da Klub HDZ-a, a uvjeren sam i mnogi drugi, neće podržati ovaj destruktivni politikanski prijedlog koji je pun manipulacija i neistina. Ono što bi ja predložio to je da kolege zastupnici iz Mosta da ih pošaljemo u kineski grad Wuhan kao članove Istražnog povjerenstva pa da tamo prvo istraže da li je taj virus nastao u laboratoriju, da li je negdje uvezen ili unesen, da li je nastao ili dovežen iz neke životinje sa tržnice u Wuhanu, pa kad to utvrde onda možemo razgovarati ozbiljnije o ovoj temi.

Što se tiče Wuhana i toga kako je virus nastao ja to ne znam, al sam naćulio uho kada je nažalost u međuvremenu pokojni Luc Montagnier, gigant, dobitnik Nobelove nagrade za definiranje virusa HIV-a rekao da po onome što on zna o virusima, a bio je među par ljudi koji najviše znaju o tome na svijetu, ta priča o šišmišu ne drži vodu i da je on uvjeren da je virus nastao u laboratoriju, a sad je li slučajno ili namjerno iscurio da u to ne ulazi. Doživio je pred kraj života ostracizam, prikazivali su ga kao budalu i starog luđaka potpuno neupućeni ljudi, da bi vidi čuda nakon godinu i pol odjednom je plauzibilna tvrdnja je u mainstreamu da je virus možda stvarno nastao u laboratoriju, ali mi u to ne ulazimo. Vi govorite da je naš prijedlog neozbiljan, pa vaša kritika prijedloga je neozbiljna jer vi niste odgovorili, ne samo vi nego oni koji su dužni bili danas, a to je ministar Beroš i ministar Božinović, na tri jednostavna pitanja. Zašto je nabava išla mimo Zakona o javnoj nabavi? Na temelju čega su uveli covid potvrde i dali ih cijepljenima, na temelju kojeg znanstvenog istraživanja ili koje deklaracije proizvođača cjepiva? I treće, zašto Hrvatska nije tražila reviziju lihvarskih ugovora s farmaceutima, kao što je to učinio niz zemalja? Vrlo jednostavna pitanja, nisu se udostojili odgovoriti na njih. A vi spominjete nekakvo čipiranje, ravna zemlja, potpune nebuloze. Ovo sve što smo čuli nas je još dodatno uvjerilo da na ovome treba inzistirati i da će odgovorni kad-tad morati ovom najvišem hrvatskom političkom domu dati svoje odgovore što su radili i zašto su radili, ako ne u ovom mandatu onda nadam se već slijedeće godine. Sad ćemo preć na pojedinačne rasprave, kolegica Andreja Marić ima pojedinačno, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Ponavljam još jednom da smo mi zdravstveni djelatnici bili mobilizirani 15. ožujka 2020.g. i upravo su djelatnici u zdravstvu podnijeli najveći teret pandemije. I sad kad slušaju sve ove rasprave i sve ono što smo govorili prethodnih, prethodne pa čak i gostovanja u pojedinim emisijama, ja sam bila evo sa prof. Laucem, ne znam ko je još bio s nama, ljudi su mi se masovno javljali, znači medicinari i davali podršku o onome što sam govorila, a zastupala sam između ostaloga i stavove struke i ovo sve što ste naveli, imena ne znam ko je spominjao brojni građani i medicinari kažu da, to su antivakseri koji su na žalost iznoseći svoje stavove zbunjivali građane, odvraćali ih od cjepiva, nitko nije tjerao građane na cijepljene. Ali ponavljam kampanja za cijepljenje i komunikacija prema građanima je bila nedostatna, tako da kritika i jednoj i drugoj strani. Čak je i ministar Beroš priznao da su nađene određene slabosti zdravstvenoga sustava u prvome redu devastirana primarna zdravstvena zaštita. O tome bih sad mogla bar sat vremena pričati, jer sam o tome jako puno govorila. Dakle, preopterećena primarna zdravstvena zaštita je također iznijela veliki teret nad ovom pandemijom jer su radili i testiranja i cijepljenja i liječenje itd. Znači preko 80% oboljelih su upravo zbrinuli oni, a mi u zdravstvenim ustanovama druge i treće razine smo također bili rastureni pogotovo kolege moji koji su radili u intenzivama zbog velikog priliva oboljelih bolesnika i zbog nepotrebnog velikog broja smrti, nepotrebnih smrti koje su se možda mogle i spriječiti. Virus nam je bio nepoznanica, ispočetka se i struka i znanost nosila koliko se god mogla nositi sa time. Međutim, kažem ono sve što sam govorila da sad ne idem u nekakve detalje ispočetka su bile dobre odluke i Stožera i onih dijela stručnjaka koji su i savjetovali. Međutim, kasnije se to malo jel' krenulo u nekakve dvostruke odluke i dvostruka mjerila. Kolega Raspudić pitala sam vas što biste vi da ste na vlasti napravili drugačije? Samo ste mi onako okvirno spomenuli, s tim se čak i mogu složiti međutim očekivala sam pa evo možda ako se imate prilike još obratiti da konkretno navedete što biste vi napravili i oko covid potvrda i oko organizacije rada u zdravstvenim ustanovama, u domovima, oko nastave itd. Znači ovo sve što je bilo donešeno je bilo potrebno, ali je bilo nekih jel' nelogičnosti koje smo kritizirali, o kojima sam također govorila. Nemojmo zaboraviti da i sad imamo oboljele, imamo oboljele i imamo i hospitalizirane. Ne znamo što nam nosi jesen, što nam nosi zima. I pitala sam evo i ministra Beroša čime nam on jamči da ćemo u ne daj bože jel' slučaju da se dogodi nova ugroza i nova pandemija kao zdravstveni sustav reagirati bolje obzirom da su bile određene greške koje se eto otežano priznaju od strane vladajućih, a o visokoj smrtnosti itekako treba razgovarati. Znači mi smo sedmi u svijetu, sedmi u svijetu po broju umrlih na broj stanovnika. Zašto smo tako loši? Zašto se naše stanovništvo u tako malom postotku cijepilo u odnosu na prosjek EU 86%? Nadalje, naš zdravstveni sustav godišnje odradi 3 milijuna prekovremenih sati liječnici samo. U ove dvije pandemijske ključne godine, 2020., 2021. 15 milijuna prekovremenih sati. I upravo zato što kako sam rekla najveći teret pandemije bio na djelatnicima u zdravstvu, imajte respekta prema tome što se ovdje govori. Nadalje, svi oni koji su mahali tezom da se i cijepljeni i necijepljeni mogu zaraziti pa ih treba zapravo da ih ne treba uopće testirati, odnosno da ih ne treba uopće niti cijepiti itd. krivo se postavljaju stvari i zato se krivo tumače znanstveni članci. Ponavljam da je ne jednom rečeno da cijepljeni imaju 10 puta manju šansu da se da se zaraze, odnosno da ozbiljno se razbole, da razviju tešku kliničku sliku, da završe na respiratoru ili da umru. Puno puta smo govorili, osobno sam o tome govorila da građani koji se ne žele cijepiti jer se boje, jer misle da je cjepivo eksperimentalno još u tom trenutku kad evo sam si tu našla jedno izlaganje 2021. tada je bilo utrošeno preko 7 milijardi doza cjepiva i znatno je bilo manje nuspojava na cjepivo nego teških posljedica zbog covida. Pozivali smo građane da se konzultiraju sa obiteljskim liječnicima i sa nama ostalima. Također ponovno ističem da je Sabor svakako mjesto gdje itekako trebamo razgovarati, kritizirati sve loše političke odluke Stožera i Vlade, pohvaliti ono što je bilo dobro. Tih krivih odluka je bilo puno, međutim ono što se radilo javno se pozivalo narod na otpor prema cijepljenju u vrijeme kada cijepljenje nije bilo obavezno i onda su sljedbenici i ona glasna manjina čuli samo riječ otpor. To je zaista bilo kontra produktivno i neodgovorno. I pitam ovdje kao medicinar kome se zapravo napravilo otpor? Prema čemu? Prema zaštiti zdravlja građana? Što se htjelo postići evo? Kome se napravila šteta? Svima nama. Mislim da ne možemo govoriti o diskriminaciji i pritisku prema necijepljenima, jer su necijepljeni imali pravo donositi odluku da ostanu necijepljeni. Bilo ih se pozivano da se svi pridržavaju mjera, međutim oni koji se nisu pridržavali mjera i koje ste mnogi pozivali da skidaju maske, je li ispričavali se itd. za one koji i davali podršku onima koji nisu nosili masku. Na taj način se ugrožavalo i moje i vaše zdravlje i zdravlje i naših bližnjih i cijele okoline. I već sam bila rekla osobne slobode i prava da, ali kada je ugroženo zdravlje nekog kraj vas i ugroženo zdravlje cijele zajednice onda naravno nekakve potpune slobode imaju određenog ograničenja. Ja se slažem i mi smo zastupali kolega Raspudić, svi smo mi zastupali mišljenje da treba drugačije poštovati članak 16. i članak 17. Tu se mi svi slažemo, ali ne možemo generalizirati i govoriti sve slobode da, a kad je velim zdravlje svih nas u pitanju e onda ipak ima nekakvih ograničenja. Još bih samo htjela reći, to sam x puta govorila i tu sam isto nešto u ime kluba iznijela. Znači govorili smo o cost benefit analizi. Znači imamo sa jedne strane već sad znamo koliko su nam bili troškovi i antigenskih i PSR testova, koliko košta liječenje na respiratoru. Ispočetka je falilo respiratora, falilo je opreme, falilo je lijekova, falilo je kortikosteroida ljudi dragi, mislim bilo je problema. Ne, nitko ne likuje zbog toga. Nitko ne bi bio htio biti u koži niti šefova odjela, niti ravnatelja, a bome niti ministra, međutim problem je u tome što se s nekim odlukama na žalost kasnilo. Dakle malo još nešto oko te cost benefit analize. Znači s jedne strane smo znali koliko su troškovi opreme, koliko su troškovi testova, a s druge strane imamo zapravo nepotrebna liječenja teške kliničke slike i smrti. A tu cost benefit analizu još uvijek nismo dobili. O muljažama sa testovima i posljedice koje će biti zbog eto, mladog lava iz Varaždina i ostalih corona profitera itekako treba naravno razgovarati i taj dio, taj dio podržavamo. Također o dvostrukim mjerilima i nekonzistentnim odlukama Stožera to ponovno naglašavam o tome itekako treba pričati. Što se tiče ministra. Ministar Beroš naravno nije imao laku ulogu u toj cijeloj priči međutim on se više puta obrušio zapravo na pogotovo kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i nije im dao dovoljnu podršku u svemu onome što rade nego su se onda ne znam i mailovi i različiti telefoni davali da eto, građani tuže što im se kolege iz obiteljske ne jave, a ljudi su bili što na telefonu, što na odgovaranje emailovima, što direktno sa pacijentima, što na testiranjima itd. Prema tome izostala je dovoljna podrška zaposlenicima u zdravstvenom sustavu. Ministar je tu jače trebao stati uz sve nas i priznati koliko se puno i teško radi, a ne da ih stalno proziva za nerad. O Covid dodacima smo također govorili tu je isti bilo vrludanja. Znači svi oni koji su odradili posao sa Covid pacijentima nisu dobili Covid dodatke. I također mislim da niste dovoljno demantirali sve one koji su iznosili lažne stvari vezano uz Covid pandemiju, a nisu liječnici i nisu kliničari. Prema tome, podržavam da se o mnogočemu razgovara ali neke stvari odnosno dosta stvari koje ste iznosili evo, poštovani kolege ne možemo podržati, a nadamo se da ćemo svi skupa na greškama naučiti, a vi da ćete svi skupa priznati greške. Hvala. **Vidović, Davorko Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice, kada pričate o radu Stožera, ja bih rekao da slažem se da su bila izazovna vremena, slažem se da je dakle svi smo bili u nekoj teri incogniti nepoznatom području ili teritoriju ali čini mi se da je, da se dobrim dijelom Stožer i samodiskvalificirao u nekom autoritetu prema javnosti. Dakle u onom trenutku kada su uveli stroge mjere, kada su se ljudi uplašili, dakle zaista zabranu itd., pridržavali se mjera. Brzo su taj kredibilitet izgubili. Sjetimo se onih fotografija sjedenja na kutiji cjepiva, cijepljenja preko reda i mnogih drugih stvari koji su zapravo jako ozbiljno naštetila autoritetu Stožera kao nekoga mjerodavnoga tko može i tko bi trebao uostalom zaštiti naše građane. Tako da ako raspravljamo i o tom aspektu, mislim da je to itekako važno uzeti u obzir i da dio nepovjerenja javnosti sigurnosti dolazi od toga. Odgovor na repliku. Kolegice izvolite. mislim ja to velik kad god kažem da da su mnoge odluke bile dobre i kao eto predstavnica struke i kao građanka, činjenica je da ste kao Stožer zbog svojih dvostrukih mjerila oko mnogih stvari izgubili povjerenje građana. I onda smo još pozivali i apelirali. Pa dajte priznajte koje su greške napravljene, priznajte od strane Vlade, od strane ministarstva, od strane Stožera. Je tu smo krivo napravili ovo, trebali smo poslušati ono. Sigurno bi bilo veće povjerenje građana. A ovako se kredibilitet izgubio i zato je evo o mnogim stvarima sada i razgovaramo.

što je bio jedan dosta veliki postotak necijepljenih. Ja ipak mislim da jedan dio ljudi koji su pribrojeni u ovih 18 tisuća, umrlo od drugih bolesti ali samo je uz to bio pozitivan na corona virus i da nije uzrok corona virus tako da mislim da je ipak za smrtnost bila manja. Izvolite odgovor. **Marić, Andreja (SDP)** E vidite, hvala poštovani kolega. Sad ste mi baš lijepo nabacili lopticu kak se veli na volej. Pa tu je između ostaloga i jedan od problema o kojem smo govorili. Znači ovo su podaci nekakvi statistički podaci. Mi knjižimo da imamo jel statistički 18 414 umrlih čini mi se sa jučerašnjim danom. I upravo je ono što je zbunjujuće u cijeloj priči i što smo govorili pa dajte razjasnite. Sa covidom, od covida. Mislim i vi i ja smo medicinari, u bolnici radimo i znamo da naravno netko može imati i brojne komorbiditete od kojih nažalost premine pa je eto samo pozitivan, mislim samo bio je pozitivan na test ali upravo je ta zdravstvena administracija ona koja to mora razjasniti. A to smo tražili da se napravi. A sve ono što mi znamo kakvo nam je stanovništvo, kakva nam je niska zdravstvena prosvjećenost. Mnogim stvarima zapravo baratamo s činjenicama ali nam to ne može biti opravdavanje da si ne priznamo da smo možda ipak nešto trebali malo drugačije napraviti. Da budemo spremni za ne daj Bože, novu ugrozu. **Vidović, Davorko Poštovana kolegice, ja se nadam nakon svega da ćete i vi i vaša stranka i druge lijeve stranke, glasati za formiranje ovog istražnog povjerenstva pa da svi skupa istražimo što se dogodilo, što je moglo bolje, što je za pohvalit, nema nikakvog razloga. Lako je biti general poslije bitke i to se slažem i sa spoznajama sada s konca 2023. govoriti što je trebalo, '20., '21. ili '22. Ali mi smo sa spoznajama iz '20. govorili '20. iz '21. '21 i dvadeset. Dakle postupao bih po čl. 17., što širi dvotrećinski konsenzus za eventualno ograničenje ljudskih prava i sloboda. Postupao bi po Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, slušao bi medicinsku struku, a ne Stožer. Sve bi išlo po javnoj nabavi, a ne mimo nje pod oznakom tajno. Zatim, gledao bi zaštiti prije svega starije i bolesne, a ne promovirat cijepljenje djece i mladih. Nabavljeno je 5 doza cjepiva i za svaku bebu u Hrvatskoj, što plaćamo onda i dan danas i ubuduće ćemo još plaćati,

Hvala lijepa. Jedan dio ste mi ponovili ono što ste u prvoj zapravo, rekli što sam ja vama rekla u replici, s jednim dijelom se mogu složiti, ali neke nadopune su naravno, potrebne i opet, ne znamo konkretno je li bi vi uveli i kome bi uveli Covid potvrde, je li bi uveli, ne bi uveli, koga bi cijepili, koga ne bi cijepili, koga bi testirali, koga ne bi testirali, znači puno stvari je tu dobro odrađeno, ali je bilo i nekakvih dvostrukih odluka, kamo god pogledate. Pa oke, oko tog dijela se slažemo, tražili smo i mi testiranja, bilo bi idealno da možeš svakog testirati, ali pa to je nemoguće izvesti, mislim, tražili smo za zdravstvene djelatnike i za domove za starije i nemoćne, ne znam sad, velim, nešto se spominjao taj pilot projekt, ali nismo dobili adekvatne zapravo podatke. Tako da se slažem da treba za neke stvari istražno povjerenstvo, ali ste neke stvari krivo postavili unutra s kojima se ne možemo kao struka složiti, prema tome, malo to sve skupa izmijenite … .../Upadica: Hvala./... pa ćemo razgovarati. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Kolega Miletić ima priliku odgovoriti na ova vaša posljednja pitanja kao predlagatelj. (MOST)** Hvala vam predsjedavajući. Poslat ću ova pitanja i kroz instituciju zastupničkog pitanja pa nadam se da ću dobiti odgovore. Postoji li razlika u smrtnosti kod hospitaliziranih pacijenata koji su se liječili po prvoj verziji protokola kada je u istoj bio hidroksiklorokin kojeg ovdje ismijavaju, tražit ćemo službeno očitovanje, a i znamo zašto, i ostalih verzija, kada je isti ukinut, a umjesto njega uveden redemsivir o kojem sam ovdje govorio u HS-u i znamo koliko je država platila. Tražit ćemo podatak o postotku preživljavanja hospitaliziranih pacijenata koji su liječeni redemsivirom. Želimo taj podatak i hrvatska javnost ga mora znati. Tražit ćemo podatak o smrtnosti od Covida po pojedinim bolnicama u RH, a a vidjet ćete, kolegice Marić, tada razlika, mi imamo te podatke neke. Dakle, zašto postoje te bitne razlike? Zašto liječnicima nije dopušteno propisivati stare, provjerene lijekove koji nisu škodljivi, a istraživanja su pokazala da imaju pozitivan učinak u liječenju Covida? I taj podatak ćemo tražiti i tražit ćemo da ga netko potpiše, na taj papir, samo da ga potpiše. Da jednom, onda i mi od tih koji su potpisali možemo nešto tražiti. Imate li podatak o osobama koje su pozitivne na Covid u zadnja 3 mjeseca i zanima nas njihov cijepljeni status? Jesu li cijepljeni? U kojem postotku i koliko puta su ti ljudi cijepljeni jer takve podatke bi trebao imati svaki ozbiljan sustav. Mi imamo podatke da ga nemate, evo, ja otvoreno to govorim, mi imamo podatke da vi to nemate sad, a vi ćete mi reći, imamo zastupniče, ne brinite se, sve ću vam poslati, ja ću vam zahvaliti na tome jer kada prođe određena zarazna bolest, ali i dok traje, nužno je raditi takve evaluacije u svrhu korekcija postojećih ili budućih postupaka. Jesu li osobe koje su ponavljale ljudima da je cjepivo učinkovito 95%, to ćemo tijekom kampanje puštati, dakle izjavu di dođete, prvo ste govorili, 100% je učinkovito, nisam ja to govorio, onda ste rekli 95%, pa 90, pa 80%, pa jako učinkovito, pa više od pola, i tako, ali to imamo spremno kad dođe vrijeme. Imate li moral i dalje ostati na svojim pozicijama unatoč tome što biste trebali dati ostavku? G. Capak, gđa Markotić, ona njezina famozna izjava, na čijoj djeci da vježbamo, je li, nego pa na sirotinji, pa nećemo valjda na našoj europskoj djeci, a i o tome ćemo kad dođe vrijeme, g. Beroš i niz liječnika po državnim bolnicama. Ljudi su vam vjerovali, a ispostavilo se da niste u pravu. Čak niti proizvođači tako nešto nisu tvrdili u uputama o preparatu, sad imamo i te podatke sve. Dakle nikada nijedan proizvođač cjepiva nije tvrdio nešto što su neki političari vladajućih tvrdili, pa i o tome ćemo kad dođe vrijeme. U uputi o preparati, dakle, ne samo da nisu to tvrdili proizvođači, nego su samo naveli rezultate njihovih vlastitih istraživanja koja to ne dokazuju nego eventualno sugeriraju jer je metodologija kojom su rađena ta istraživanja manjkava za tako nešto eksplicitno tvrditi. Jesu li oni koji su uvodili Covid potvrde i time ljude posredno prisiljavali na cijepljenje razmišljali zašto su to učinili i ima li imalo morala da i dalje čuvaju svoje fotelje i svoje funkcije?

s obzirom da niste liječnik, ja pretpostavljam da vas netko savjetuje u ovome što govorite, a s druge strane, nadam se da to nije onaj vaš isti član koji je ujutro izjavio da kao liječnik se slaže sa cijepljenjem, a popodne kao član Mosta da se ne slaže. (Socijaldemokrati)** Da, to je replika, nije povrijeđen Poslovnik, dobivate opomenu. Kolega Hajduković ima repliku, izvolite. Hvala lijepo kolega Miletić. Ja isto nisam liječnik, a sklon sam vjerovati struci. Reći ćete i nažalost, da, tako je i u našem Stožer su sjedili ljudi iz struke, ali kako sam rekao i u replici gđi Marić, mislim da su izgubili, da su se samodiskvalificirali i da su svoj kredit sami profućkali, recimo to tako jer nevjerojatno je da je jedan lijek, jedno cjepivo učinkovito 100%, dakle to kad vam netko tvrdi, onda odmah znate da tu nešto ne štima, dakle svaki lijek, svako cjepivo ima manju ili veću uspješnost u liječenju nekih simptoma ili uzroka, ali niti jedan nije 100 postotni. Dakle i ta izjava, kao i mnoge, mnoge nedosljednosti, dvostruki kriteriji, pa onda nemušta opravdavanja poslije su pridonijeli tome zapravo da javnost izgubi povjerenje u instituciju Stožera i na kraju da stožer što god rekao pa nekad možda i u dobroj namjeri na kraju ne bude i nema onakav odjek u javnosti kakav bi trebao bit. Marin (MOST)** Kolega Hajduković, evo ja stvarno vjerujem da, vidjeli smo nastup ministra Beroša, dramatičan, snažan, impulzivan i onda se pokupio i Čovjek toliko sigurno izgleda u svom narativu da sam ja uvjeren da predsjednik Vlade će ga postaviti da bude nositelj u X. izbornoj jedinici kao što je bio. I dajte neka stane da se izvaže jer je on toliko samouvjeren i toliko je siguran da ga narod podržava, dajte mu neka bude nositelj u X. izbornoj jedinici. Neka se čovjek izvaže. Zaslužio je povjerenje, sve je odradio, toliko je uvažavan, toliko ga ljudi vole, gdje god dođe ministar Beroš ljudi mu daju ruku, traže možemo se s vama fotografirat, sjajni ste, hvala vam na svemu što ste nam tijekom pandemije govorili, na svemu vam hvala što ste doprinijeli i evo, dakle uvjeren sam da će biti nositelj u X. izbornoj jedinici. Pojedinačna rasprava kolega Zekanović, izvolite. mislio sam hoću li išta više govoriti, a evo ipak ću iskoristiti priliku s obzirom da pošto nemam klub nemam baš čestu priliku uopće govoriti jer ove pojedinačne rasprave su uglavnom u gluho doba dana ili noći. Slušam sada kolegu Miletića kojemu je znači vezano uz ovu temu tko će bit na kojem mjestu u kojoj izbornoj jedinici jako povezano. Zamjera gospodinu Berošu koji je održa po meni sjajan govor gdje ih oprao brutalno na izričaju, a on je glavni performer u saboru, uvijek nastoji sa izričajem kamuflirati svoje neznanje i to pogotovo o ovoj ključnoj temi. Nije sramota ne znati, nije sramota i pogriješiti, ali teško je priznati da si ponekad ispao glup, jako teško. I onda umjesto da šutite kad već niste kadri reći bili smo glupi u jednoj situaciji napravili smo krivo i dalje gluparate i pokušavate se izvući, a zapravo upadate sve dublje i dublje u živo blato samo vam još nosić viri iz živog blata i dalje tonete. I ključno je pitanje svih pitanja ovdje hoće li evo ga kolega Miletić ili kolega Raspudić reći na koncu da je cijepljenje pomagalo ili pomoglo? Hoće li? Naravno da neće. I to je ono ključno neće reći, neće, a samo ta jedna mala riječ ljudi cijepite se. I sad zamislite ovu situaciju da su oni rekli u jednom trenutku ljudi cijepite se i onda prigovarali na svemu ostalome, pa onda bi imali kredibilitet. Jel je stožer radio savršeno? Ma naravno da nije. Je li bilo grašaka? Pa naravno da je. Domovinski rat koji je svetinja naše države, na čemu je nastala naša država pa nismo ga idealno provelo bilo je i lošijih akcija vojnih i imali smo možda koju žrtvu više vojnu nego što smo trebali imati itd., itd., ali je generalno nešto što je pomoglo odnosno utemeljilo hrvatsku državu. Međutim, ključna stvar ljudi cijepite se nećete čuti. E sa gdje je korijen toga? Korijen toga je to su vam društvene mreže, socijalne mreže. Dakle, očito kolega Raspudić danas ja vam moram dat odlikovanje i reći od danas ste glavni antivakser u našoj državi Hrvatskoj čak ste jači od Miletića, tu ste zapravo negdje, ali malo, malo ipak tu dominirate. Dakle, to vam je sve znak istoznačnice 5G mreže, nemojte zračit ćete se. Raspudiću isključi 5G budi na ono H nek ti piše na mobitelu. Cant raise ljudi zaprašuju nas, Zemlja je ravna ploča, da, Zemlja je ravna ploča po tebi gospodine Raspudiću ili po vama, aha Papa je mason, …/Govornik se ne razumije./… i masoni prate nas. Nema tih, aha Hillary Clinton jede malu djecu u tunelima ispod Washingtona. To je vaš svijet, vi u tom svijetu živite. Ja sam vam dao onaj krovni naziv ravnozemljaši jer to ono objašnjava tko ste vi. Samo ima među vama u vašem klubu i oni koji nisu ravnozemljaši, ali citiram nisu sigurni jel je Zemlja okrugla. Jel me kužite? Nisu sigurni. Ima tih, to je najbolja kategorija u Klubu MOST-a, nisu, oni nisu, oni ne vjeruju da je Zemlja ravna ploča, ali nisu baš sigurni da je Zemlja okrugla. I onda ono, da gledatelji koji ovo prati, nažalost malo ih prati neka ipak znaju da u Hrvatskom saboru trenutno tu vašu tezu zastupa vas dvojica, vas dvojica, nema ni Petrova, mada s čovjekom se smiju u bolnici ljudi moji, čovjek je uzimao lijek za konje Ivermektin, Ivermektin je uzimao. Svako jutro kad bi se probudio onda bi razmutio malo Ivermektina u vodi i to popio, alo ti ljudi danas su izabrani u Hrvatski sabor koji se liječe lijekom za konje. I stvarno je pravo pitanje da mi odgovorite je li Ivermektin najbolje primljen injekcijom, tabletom ili možda čepićem, evo mene zanima da mi to kažete da mi odgovorite na to pitanje. Problem su maske, ma kome su maske išle na živce, kome nisu išle na živce, ma svakome, svi smo stvarali otpor prema tim maskama, pa stavljali nos tu ovako onako, svima. I čak ta pohvaljena Karolina Vidović Krišto i ona je na koncu stavila brnjicu na sebe jer ispala na koncu ipak je rekla pa ajde ok svi nose nosit ću i ja, pa šta ima veze neš ti velike stvari, a kao vam kolega Miletiću i Raspudiću smetaju maske sutra kad dođete u bolnicu, a doć ćete prije ili kasnije kao i ja kao i svi mi recite vašem liječniku molim vas operirajte me bez maske, ta maska ne sprječava kapljice iz vaših usta dok kažete instrumentarki ili instrumentaru da vam doda nešto, ne sprječava. Pa jeste vi normalni? Ja samo to moram pitati. I onda na koncu ja ne mogu vjerovati evo kolega Raspudiću ja sam to već rekao, u jednom trenutku sam ja stvarno vas prije par godina gledao kao čovjek i onako djelovala onako mudro u Petom danu. O.k. kasnije sam saznao imate domaći rad, dobite literaturu, knjigu, pročitate kući knjigu, dogovorite se prije, par dana prije ja ću tebe pitati ovo, ti ćeš mene pitati ovo, a ti budi pametan ovako. O.k. Ali izgleda to je bilo dobro odrađeno, odrađeno, dobiješ i honorar naravno je li u džepić lagano od hrvatskih obveznika poreznih. I onda dođete ovdje i postanete glavni antivakser, ravnozemljaš, …/Govornik Par jel' vam imalo neugodno? Sutra kad dođete među vaše kolege, pa ja bih se crvenio 1000 puta bih se crvenio i crvenio i crvenio. Evo nisu sami. Evo došao je kolega Grmoja i kolega Kujundžić su se također pridružili, tu su oni. Molim predsjedavajući ovdje ušutkajte kolegu Grmoju. Dakle i još evo iskoristit ću ovu priliku da se pod hitno ove klupe saniraju, malo prije se porezao kolega Raspudić na onu pukotinu što su napravili jučer. Dakle, a kolega Grmoja trči okolo sa Reinerovom iskaznicom od glasanja. To je isto bilo top za gledati. Dakle, moj vam je savjet, ali stvarno dobronamjerno da svi zajedno imate dvije mogućnosti. Prvo da ili da pobjegnete u Alpe tamo gdje vam je sekta i nastana gdje ste se već skrivali od smaka svijeta, to bi bila najbolja varijanta za Hrvatsku. Druga varijanta je možda malo lakša da se pravite mrtvi, jer ste se jučer politički ubili. A evo jedna mala poruka kolegi Miletiću. Kolega Miletić vam je teolog inače je li, ali kuži se jako u medicinu. Kolega Miletiću kad ćete vi sa govornice u Hrvatskom saboru reći nešto prolife? Znate kad? Nikad! Znate zašto? Zato što u osmoj izbornoj jedinici ima malo prolifera, pa se on neće zalagati za tu temu na kojoj je on doktorirao, jer ima malo prolifera, može izgubiti glasove. Aaaa vidi frajera? A zamjerit će biskupima i svećenicima i papi i ovo, papa je masonac samo da znate. Piše na Facebooku! Evo izazivam vas sve! Kolega Grmoja on vam je stručnjak u klanjanju. Hajmo prolife jednu temu ovdje, hajmo jednu prolife temu kolega Grmoja vi i ja zajedno, izazivam vas, vi i ja zajedno. Ali ne možete vi! Uveo vam je Raspudić ideološki moratorij, jer će sutra, a to svi znaju i ptičice na grani, a ja ću to stalno ponavljati da hrvatska javnost čuje, znači neće doći u poziciju sva sreća. Ali želja vam je koalirati sa gospođom Benčić, sa MOŽEMO, sa gospodinom Grbinom, sa SDP-om kao što već sa njima koalirate svugdje, na primjer u Sinju. Naš dragi seoski stražar, gradski stražar Miro Bulj je u koaliciji sa SDP-om

tražiti gdje su tuneli ispod Zagreba gdje Hilary Clinton jede malu djecu. Pa ljudi molim vas, radi vas, radi vaše djece, radi vaših unuka koji će gledati vaše rasprave ovdje, evo izazivam vas, recite ovdje sa ove govornice ljudi cijepite se, evo cijepite se. Izgovorite to, ja ću sve povući što sam rekao.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo nekoliko završnih misli kluba SDP-a. Preko tri i pol godine od početka pandemije proglašen je službeni kraj pandemije. I ja ovdje moram reći da sam prvo kao liječnica zaprepaštena što su mnogi postali ravnodušni prema broju oboljelih i umrlih kao da je u bolnicama u kojima smo svjedočili velikoj patnji i bolesnih ali i osoblja, naporima osoblja neki drugi svijet koji se njih ne tiče sve dok se bolest ne dogodi njima i njihovim bližnjima. Ovaj virus nije birao. Neki su prošli sa lakim kliničkim slikama, a neki su bez obzira na dob završili u bolnicama i na respiratorima, a mnogi i umrli. Ne stignete se ni oprostiti sa najmilijima, a već ih nema. Svi koji su negirali virus, koji se nisu željeli cijepiti naravno da su imali pravo na svoje mišljenje i na izbor. Nitko nikog nije prisiljavao na cijepljenje, ali moramo pojasniti da je cjepivo jedini alat koji značajno smanjuje rizik od teže kliničke slike i smrti. Svatko ima pravo na slobodu dok ta sloboda ne ugrožava slobodu nekog drugog i zdravlje svih nas i zdravlje nacije bi nam trebao biti prioritet. Greške koje su se događale, a na koje stalno upozoravamo da su bile treba ih priznati da se ne ponove. Ono što nas najviše brine je činjenica da smo zbog smrtnosti sedmi u svijetu na broj stanovnika. 18414 na današnji dan. To je definitivno neuspjeh hrvatskog zdravstva. Moramo napraviti analizu i vidjeti što se moglo drugačije, zašto su zdravstveni sustavi 200 drugih država svijeta bolje odgovorili na pandemiju i spasili relativno više života od naših sustava? U prvom redu kako bi u slučaju ne daj bože nove ugroze zdravstveni sustav u kojem su djelatnici ogromni teret izdržali na svojim ramenima, dakle kako bi zdravstvo u tom smislu još bolje reagiralo. Mi smo dali brojne konstruktivne prijedloge i kao oporba i struka bez politiziranja. Na žalost nogo toga se nije uvažilo i zato sam i pitala ministra Beroša a i kolegu predlagatelja što biste napravili vi drugačije? Zašto nas je procijepljeno manje nego u ostatku EU gdje je procijepljeno 86% odraslih? Ovdje upozoravam da covid još nije prestao, ima i oboljelih, ima i hospitaliziranih. Nemojmo zaboraviti na gripu, na pneumokok, već sam spominjala hripavac gdje je najviši broj oboljele djece, ona koja nisu cijepljena ili su neadekvatno cijepljena. ispočetka dobrih odluka Stožera odnosno vladajućih, ali već sam iznijela koje ste greške sve napravili, koje su bile nekonzistentne odluke, nedovoljno komunikacije prema javnosti, dvostruka mjerila i to treba kritizirati i to morate priznati gdje se pogriješilo. Što se tiče ovog prijedloga za osnivanje Istražnog povjerenstva, svakako da treba vidjeti koje su sve okolnosti nabave cjepiva protiv covida-19, što sa viškom cjepiva, hoće li nam i to propasti, zašto je toliko puno nabavljeno, zašto je odnosno jesu li zaista odluke o nabavci, pogotovo one hitne nabavke opreme i usluga bili izuzeti od Zakona o javnoj nabavi i da li je tu bilo dovoljne transparentnosti? Nadalje, ono što svakako treba vidjeti, dakle covid potvrde je trebalo uvesti, ali zašto su postojale nelogičnosti i što bi se moglo napraviti drugačije. Puno smo govorili o semaforu mjera, trebalo se to bolje ovaj iskomunicirati prema građanima, a i ranije reagirati. Nadalje, kampanja cijepljenja, već sam govorila je bila nedovoljna, nedostatna i tu je trebalo osnažiti napore da se građane uvjeri u koristi cijepljenja. I svakako podržavamo da se napravi valorizacija svih posljedica epidemije, da vidimo što sa oštećenim mentalnim zdravljem djece, mladih i odraslih. Mi smo tražili u onim izvješćima, nije prikazana smrtnost po županijama, smrtnost po zdravstvenim ustanovama i svakako naravno obuhvatiti sve ove ustanove. Ne možemo podržati da su covid potvrde bile potpuno nepotrebne, da je cjepivo više štetilo nego koristilo, da je uvođenje online nastave donijelo više štete nego koristi, tako da velim neke stvari podržavamo iz ovoga što iznosite i tražimo da se raspravlja o tome, ali ove antivakserske i ostale stavove koje sam već iznijela ne podržavamo. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Nekoliko misli samo, nećemo pristati na spinove vladajućih i djela lijeve oporbe, nećemo pristati na etiketiranje, pa kao mi smo valjda znanstvenici, al vi drugi niste znanstvenici jer akademik Pavelić nije vaše struke, akademik Pavelić, on je valjda traktorista. Akademik Pavelić je valjda, ne znam, što je on, ribar, dakle možemo ić dalje. Što je sa prof. dr. Ioannidisom? Najcitiranijim, više je citiran da mi Bog prosti u 6 mjeseci nego ovdje ova gospoda u cijelom svom životu, najcitiraniji znanstvenik sa Stamforda. To je njegova struka, evo on nije molekularni biolog, on je baš vaše struke i taj čovjek je oštro govorio protiv lockdowna i on konkretno je preporučio samo cijepljenje starijih i bolesnih, nikako mladih i zdravih ljudi. Što s time? On je šta? On je antivakser. Dakle nećemo pristati na etiketiranje i govorit ćemo istinu jer vama ona smeta, vama je ona problem, vama je ona problem, vama je istina problem, a istina uvijek ispliva i pronađe put, bez obzira na sve ljude koji su postali žetončići, bez obzira na sve one koji su se prodali, bez obzira na sve one koji su slijedili, tu su iz ovih klupa napadali predsjednika Vlade, ta videa ćemo isto puštati, govorili o sanitarnom kordonu, vrijeđali predsjednika Vlade, danas su njegovi žetončići, bez obzira na sve one kojima obraz ne vrijedi ni 50 centi, bez obzira na sve one koji cijelo vrijeme ovo sustavno su ljudima htjeli oduzeti slobodu, koji su radili protiv informiranog pristanka, a ona šta im ostane, samo vrijeđanje, samo vrijeđanje. A kad smo mi ovdje organizirali Okrugli stol sa znanstvenicima, sa ljudima struke, sa liječnicima, sa ljudima koji su patolozi, s ljudima koji su epidemiolozi, s ljudima koji su biolozi, s ljudima koji se bave s time, koji su genetičari, akademici, onda nitko nije došao. Šta niste došli tada i pokazali cijelom svijetu svoju pamet? Nije vas nigdje bilo. Znate li zašto? Zato jer vi jedino možete to što radite, vikati, biti glasni, bukači. A znate li ko je glasan? Onaj ko zna da je njegov politički kraj blizu i onaj ko zna da on nema budućnosti jer on se boji. I mi koji smo malo prošli ulice, malo, znamo da su uvijek najglasniji oni koji se plaše, koji se tresu, oni vam dođu i onda oni jako puno viču, a vi stojite mirni i gledate ih, onda oni počnu prijetit, onda vi gledate zašto to rade, zašto su takvi. Znate li zašto? Zato jer se boje. Uvijek kad vam se čovjek boji onda on postane glasan, a ljudi koji su sigurni u sebe, koji znaju kamo idu, kome pripadaju oni ne viču, oni su jako mirni, ali kad govore vidite da znaju šta govore i vidite da govore iz uvjerenja. I još jednom, nećemo pristati na lijepljenje etiketa, to nije u redu i to nije pošteno prema nama, prema Klubu Mosta, pa ako hoćete ko ima valjda najviše doktora znanosti ovdje u klubu, a samo nas je 8, a vidit ćete u idućem sazivu koliko ćemo imat doktora znanosti i to nije u redu prema tim ljudima, prema svemu onome što su oni doprinjeli na razvoju znanosti u RH kao vrhunski intelektualci, dakle to nije korektno ponašanje. Mi ne moramo se slagat, al to ljepljenje etiketa na najnižoj razini ad hominem to stvarno nismo zaslužili. Okrenule su se milijarde, milijarde, lagalo se, manipuliralo s ljudima, uvele se covid potvrde, govo…, mi ćemo, mi vam imamo sva ta videa, vaša imamo videa, puštat ćemo mi kad dođe vrijeme, šta ste govorili ovdje, covid potvrde će spriječiti širenje virusa zato ih uvodimo, a onda se ispostavilo da Pfizer nikad nije radio nikakva testiranja i da oni ne sprječavaju nikakvo širenje virusa. Govorili ste da je cijepljenje 100% sigurno, neki su govorili kao pijenje vode, pa 80%, pa 70%, pa 60% i dobro je rekao kolega Hajduković, ko god je kaže 100% znaš da ne govori istinu, a ja vam pričam što su oni govorili, to ćemo mi javnost podsjetiti na to, dakle lagalo se i rekao sam ako je neko lagao iz neznanja to mi nije problem, a ako je svjesno lagao, svjesno manipulirao, e onda ćemo tražit odgovornost za virus koji postoji, koji je među nama, koji je opasan na razini gripe za stare i nemoćne, a ako ste mladi i zdravi tisuću puta manje opasan od gripe. I zamislite radi takvog virusa je ekipa okrenula milijarde i milijarde, kupovala Huricane, Lamborginije, obogatila se, motore, a od naroda radi idiote. **Vidović, Davorko

koje stvari podržavamo, što nam je sporno. Kritizirali smo mnoge poteze, nešto što je bilo dobro je ok. Od 100 znanstvenika, dva će vam uvijek imati

I Miletić, isto tako je govorio o povredi Poslovnika, izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** 238. Tražim opomenu zato jer sam nenamjerno povrijedio kolegicu Marić, ona tu može bit primjer mnogima kako se radi u Hrvatskom saboru, kako se ponaša u Hrvatskom saboru i ovim putem se želim ispričati. Dobro, nećete dobiti opomenu zbog vašeg zahtjeva, nego zato što eto ste iskoristili nešto što poslovnički se ne može za tu vrstu, Pa bi zbog toga mogli dobiti opomenu. Izvolite. Završno u ime predlagatelja izvolite kolega Raspudić. **Raspudić, Nino (MOST)** Kolegice i kolege, nakon ovog svega što smo danas ovdje čuli, a pogotovo nakon onoga što nismo čuli, a nismo čuli odgovore ministra Beroša i ministra Božinovića na tri ključna vrlo kratka i jasna pitanja. I još smo uvjereniji da je potrebno organizirati ovo saborsko istražno povjerenstvo. Vidjevši raspoloženje vladajuće većine, oni to neće izglasati sada. To ćemo morati slijedeće godine nakon izbora napraviti. Nadam se da će nas i SDP i Socijaldemokrati i ostatak saborske ljevice podržati u ovome zahtjevu. Ja ne znam kolegice Marić gdje u ovom tekstu u kojem se predlaže povjerenstvo stoji da je cjepivo više štetilo nego koristilo. Ako smo navodili Johna Joanidisa, on bi vam rekao nekoj osobi od 85 godina imunokompromitiranoj vjerojatno više koristi nego šteti. Ali djetetu ili bebi u Hrvatskoj, a za svaku je nabavljeno 5 doza cjepiva, koje smo dijelom platili, a dijelom ćemo plaćati slijedećih godina, to sigurno ne koristi. Dakle, da se vratim na meritum. Prvo neodgovoreno pitanje zašto je nabava opreme išla mimo Zakona o javnoj nabavi cijelo vrijeme i kako to da smo recimo respiratore kad je išlo zajednički unutar Europske unije bez problema je išlo preko javne nabave, a u Hrvatskoj sve ove tri godine i dva mjeseca iz nekog razloga, ne može po javnoj nabavi. Nismo dobili odgovor na to pitanje. Drugo pitanje na temelju čega su uvedene Covid potvrde i na temelju čega posebno su Covid potvrde davali cijepljenima kada smo u svjedočenju Janine Small, direktorice Pfizera za međunarodna tržišta 10.10. prošle godine na pitanje Roba Rossa u Europskom parlamentu nizozemskog zastupnika, čuli eksplicitan odgovor da oni u Pfizeru nikada nisu testirali cjepivo na prenošenje ili neprenošenje virusa. Nismo dobili odgovor na to pitanje. I kristalno jasno danas da je davanje Covid potvrda cijepljenima glavni uzrok proboja respiratornog virusa koji je fatalan, može biti za starije imunokopromitirane osobe u naše staračke domove i na intenzivne odjele. I za smrt tih ljudi netko mora odgovarati. I treće, zašto Hrvatska poput Poljske, Litve, Mađarske, Bugarske nije tražila reviziju tih lihvarskih sporazuma ishitrenih sa farmaceutskom industrijom, gdje je Hrvatska naručila skoro 20 milijuna doza cjepiva. Dakle, više od 5 doza po svakom stanovništvu uključujući i dijete, bebu koja je danas rođena. Budući da se nije ni pokušalo odgovoriti na ta pitanja, naše sumnje da je sve ovo služilo između ostalog i kao paravan za jednu veliku pljačku, su još opravdaniji. U mišljenju Vlade koje nam je dostavljeno prije ove rasprave, dobili smo i točnu brojku. Za cjepiva je to 231 milijun eura su plaćena cjepiva, bez PDV-a od čega 180 milijuna bez PDV-a su cjepiva koja će biti bačena ili koja uopće neće ni doći, a bit će plaćena. Vidjeli smo slučaj Lamborgini klinca iz Varaždina, jedne firme de facto fiktivne koja je uvozila nekakav šrot dijelove iz Turske i u prljavom skladištu studenti to sastavljali i to je završavalo kao validni testovi na hrvatskom tržištu. I mladac je kupio skupocjeni Lamborgini od tih sredstava. Istovremeno dok su ljudi bili zatvoreni, dok su naša djeca mentalno obolijevala. Imamo strašan skok, dok nisu imala normalno djetinjstvo kroz tih nekoliko godina. Dakle, ovo su teška i važna pitanja koja zahtijevaju odgovore. Ukoliko vladajuća većina nema sluha za to, a očito je da nema, vrijeme buduće je pred nama. Još više spoznaja će dolaziti kako godine i teku istraživanja su sve slobodnija tako da sam siguran da će ovaj sabor imati istražno povjerenstvo i da će se stvari istjerati na čistac kad-tad. Hvala lijepo. Imamo replike dvije na izlaganje kolege. Izvolite kolega Zekanović. **Zekanović, I paracetamol može imati nekakve neželjene nuspojave i bilo koji antibiotik, bilo koji lijek. Pa tako i cjepivo koje je napravljeno u kratkom roku. Međutim ključna stvar, ja ću je opet naglasiti. Pozvat ću vas da to napravite sada poštovani kolega Raspudiću. Znači samo izgovorite tu čarobnu riječ odnosno recite onda ću vam se ja ispričati kroz povredu Poslovnika. Recite, trebalo se cijepiti. Samo to. Trebalo se cijepiti. Evo samo to kratko. Jer ima i mladih ljudi koji su umrli od corone. Ja ih znam nekoliko. Znate i vi siguran sam i zdravih naoko. **Raspudić, Nino (MOST)** Nemam šta posebno dodati na ove riječi g. Zoltana Kaboka, mi nikada nismo ljudima govorili cijepite se, nemoj se cijepiti nego konzultirajte se sa svojim osobnim liječnicima oko toga hoćete li se cijepiti ili ne cijepiti. A pretpostaviti je da liječnici prate stručnu literaturu, da su i vidjeli ovo što na golemom istraživanju pokazuje John Ioannidis sa Stanforda, a to je da za mlade ljude bez zdravstvenih problema za djecu, pogotovo za male bebe, cjepivo nije imalo smisla, fokus je trebao biti na zaštiti starijih i imunokompromitiranih osoba, a ne da se tim ljudima u staračke domove i na odjele intenzivne njege unosi virus preko Covid potvrda cijepljenih ljudi koji prenose virus, a dobili su za nagradu za cijepljenje Covid potvrdu, e kako bi se što više cjepiva naguralo i onima kojima treba i kojima ne treba pa da bi se naručilo 20 milijuna doza za Hrvatsku od kojih 15 milijuna će se sada baciti ili zbrinjavati kao medicinski otpad. To je puno složenija priča. Povreda Poslovnika, kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Naravno, 238. Ma ja sam stvarno mislio da ćete na kraju ove teme koja je već odavno probavljena, ipak smoći hrabrosti pa to izgovoriti, a vi ste opet svoju demagošku onu rečenicu izgovorili po tisućiti put i opet ste rekli ono, šta, drveno željezo, cijepite se, ali se nemojte cijepiti? Je li tako? Vi mislite u politici dalje prosperirati? Što, cijepljenje je dobro, ali nije dobro?

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolega Raspudić, ja sam više zabrinut sa mnogim nepravilnostima i mogućim financijskim štetama koje su nastale kroz hendlanje ove pandemije i krize. Evo, sjetimo se samo, ono što mi je još friško u sjećaju je ona platforma Cijepi se. Znamo kako je nastala, ja sam se, i pozvao sam građane da se registriraju na njoj i sam sam se registrirao, nikad od nje nikakvu povratnu informaciju osim da sam se registrirao, za cijepljenje dobio nisam. Znači tu smo potrošili neke novce, i dalje se ostavljaju otvorena pitanja za što, kako, kome, je li hrvatski proračun oštećen i jesu li zapravo pacijenti na kraju, kojima je ona bila namijenjena, dobili ono zašto je ministarstvo taj novac utrošilo. Evo iz mog vlastitog

tipa ovaj slučaj kojeg ste spomenuli gdje od jednog cvjećarnica dobiva izradu informatičkog programa. Kako to? Ili u Varaždinu, de facto fiktivna firma sa jednim, kasnije dva zaposlena, odjednom ima promet 3,5 milijuna eura, mali kupi Lamborghini, a onda se otkrije da je taj turski otpad, da su studenti slagali, da je to završavalo kao validni testovi. Međutim, nakon ovoga svega što se čulo danas, tj. što se nije čulo, što nije odgovoreno, ja sam uvjeren da ova odluka donesena koncem 3. mjeseca 2020. na samom početku, da sva nabava ide pod oznakom tajno i što je još važnije, mimo Zakon o javnoj nabavi, nije donesena slučajno i da mi ovdje imamo posla sa golemim kriminalom koji ćemo raspetljavati tek sljedećih godina u sljedećim sazivima Sabora. Hvala lijepo. Zahvaljujem se svima na raspravi. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, sutra se vidimo u 9 i 30. Imamo izjašnjavanje o amandmanima, u 12 sati glasovanje o točkama koje su raspravljene. Pozdrav, hvala.